Zahvaljujem.Reč ima Dragana Barišić. **Dragana Barišić** Zahvaljujem.Uvaženi predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege, poštovani građani Srbije, pred nama je danas jedan, rekla bih, od najvažnijih zakona iz oblasti zdravstva, Predlog zakona o zdravstvenoj zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.Zašto kažem da je jedan od najvažnijih? U ovoj sali je u prethodnim mandatima sa ministrom Lončarom imali smo priliku da usvojimo mnoge bitne zakone, ali u ovoj situaciji rekla bih da je ovo jedan od najznačajnijih. Zato što je upravo samo tokom jučerašnjeg dana u Srbiji od 12 hiljada testiranih, čak preko tri i po hiljade registrovanih i zaraženih Korona virusom. Današnji podaci su isto zabrinjavajući, od oko 13 hiljada testiranih, 340 je inficirano. Na respiratorima brojka pokazuje da je isto porast, danas imamo preko 150 ljudi koji se bore za život. Bore se zajedno sa našim herojima, našim lekarima i našim medicinskim radnicima, rekla bih i sestrama i svima onima koji su u tim ustanovama.Lako je svima onima koji ne podržavaju ove mere da to kritikuju sa nekih mesta, da se zalažu za nešto drugo, da, slobodno mogu da kažem, dovode građen u zabludu. Svi ti samoprozvani znanci, sveznalice, antimaskeri, antivakseri i ne znam kakvi kvazi patriotske grupe koje po društvenim mrežama svakodnevno napadaju i Krizni štab, i Ministarstvo zdravlja i sve ljude koji žele da se ova pošast što pre završi.Ono što ohrabruje jeste to da je upravo danas predsednik Vučić sa Vladom Republike Srbije, sa kojom se bori svih prethodnih meseci da zaustavimo ovo što nas je snašlo, ne samo nas, nego sve zemlje u regionu i u svetu, danas je obezbedio preko milion i 800 hiljada vakcina koje će do kraja decembra doći u našu zemlju i biti vakcinisane one grupe kojima je to najpotrebnije. Ne znam zašto to smeta nekima. Ako ne žele da nose maske, neka ne ugrožavaju živote nas koji želimo da zaštitimo i sebe i druge.Ono što mogu još da kažem i ovo je poruka svim građanima Srbije, ja sam lekar psihijatar, nisam toliko kompetentna kao što je to Krizni štab, koji se sastoji od epidemiologa, od infektologa i ostalih ljudi iz struke, da govorim o tome kako se virus prenosi. Što kažu kolege, i sami ne znamo kako se prenosi, još uvek je to sve u nekim ispitivanjima, ali ako nam struka predlaže da koristimo mere zaštite, da koristimo i da se pridržavamo distance, zašto to ne poštovati?U svom okruženju imala sam priliku da vidim ljude koji su mlađi, završili su na respiratorima, neki su, nažalost, završili i fatalno. Što znači da niko od nas ne zna kako će reagovati na infekciju korona virusom. I ja sama ne znam da li sam je preležala ili nisam, ali jednostavno trudim se da zaštitim i sebe i svoju decu i svoju porodicu, između ostalog, i sve ostale ljude koji su okruženju, jer ne znam koga će ta pošast zahvatiti tako da završi sa katastrofalnim komplikacijama, posledicama ili ne daj bože fatalno.Zato ipak sa ovog mesta želim da uputim pre svega molbu svim građanima. Nije naš predsednik pre par dana molio kao boga, neki ga ismevaju zbog toga, pa zašto, on moli ljude i Beograđane i sve ostale u Srbiji da sprečimo sve ovo, jer ako mi odavde ne damo jednu takvu sliku i primer da se moramo boriti i poštovati mere, pa ko će onda to da uradi? Sigurno neće oni koji su se za vreme dok se naša država borila da izađe sa svim onim posledicama, kao što je ekonomska kriza maltene koja je mogla da nastupi. Znači, sve to smo uspeli da sprečimo, dajte da sprečimo i ovu katastrofu koja evo već u nekim zemljama i divlja. Evo, danas je podatak da je u Italiji čak 1% stanovništva zaražen i oni su već pred kolapsom. Pa dajte, ljudi, urazumimo se.Ono što još želim da dodam jeste to, eto, da danas usvojili rebalans budžeta i na sreću veliki procenat ide i u Ministarstvo zdravlja i u mere koje će biti preduzete, ali džaba nama sve te mere i sve ono što dobro radi naš predsednik i naša Vlada, ako mi ne pokušamo da zaustavimo našim odgovornim ponašanjem.Ono što ja želim da dodam je da sam ponosna na to što će se upravo od dve kovid bolnice jedna graditi u mom rodnom Kruševcu, na šta sam posebno ponosna, jer će samim tim i veliki broj građana Rasinskog okruga dobiti i uposlenje,

rešiće i problem oboljenja, da jednostavno sačuvamo živote ne samo starijih, jer rekoh da imam iz ličnog iskustva, iz okruženja, ljude koji su bili potpuno zdravi i potpuno mladi završili tragično upravo zbog toga što možda i nisu verovali u sve ovo.Dodala bih i to da smo ovim predlogom i ovim usvajanjem zakona koje ćemo, nadam se, tokom današnjeg dana i usvojiti, bili i u obavezi, jer pored svih onih mera koje je Vlada Republike Srbije sa Kriznim štabom sprovela, bilo je neophodno, nažalost, i da se sprovede ovo gde ćemo morati da poštujemo sva pravila i nama uopšte nije bio da nekim kaznama podignemo svest i odgovornost ljudi.Ono što je bitno, kao i uvek, bitno nam je da sačuvamo živote. Ono što na kraju želim da kažem jeste to da ćemo mi nastaviti da se borimo za našu Srbiju onako kako se bori naš predsednik Aleksandar Vučić i da ćemo nastaviti njegovu politiku, a to šta misle antimaskeri, kvazipatriotske grupe na društvenim mrežama i svi oni koji ovo ne podržavaju nas ne zanima, mi odlično znamo i pokazujemo s kim Srbija želi da ide napred i s kim želi da pobeđuje. Hvala. Zahvaljujem.Sledeći prijavljeni je Muamer Zukorlić.Nije tu.Reč ima Branimir Jovanović.

očigledno je da su bile neophodne izmene Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i na to ukazuju statistički podaci i situacija na terenu prethodnih dana. Mi ovim izmenama i dopunama Zakona zapravo preciziramo nadležnosti i utvrđujemo obaveze i lokalnih samouprava i pravnih lica i preduzetnika, ali i građana, sa druge strane definišemo i neka prava građana koja se odnose na to kada se razbole u ovakvim okolnostima.Moj utisak je, a i ministar se jutros složio i izjasnio da veliki broj građana poštuje sadašnje mere, propisane mere i preporuke koje dolaze od strane medicinskih radnika, ali ipak jedan manji broj ljudi, da li zbog neodgovornosti, preteranog opuštanja ili zbog toga što ne shvataju ozbiljnost situacije, ne poštuju ove mere i samim tim dovodi u opasnost veliki broj drugih ljudi i na taj način mogu da naprave veliku štetu.Kod nas je najnepovoljnija epidemiološka situacija, vidimo iz dana u dan, u velikim gradovima, situacija se pogoršala u nekoliko poslednjih dana, ali nije samo kod nas. Mnoge države u kojima je situacija lošija posegnule su i za represivnim merama, takva je situacija u Velikoj Britaniji, došlo je do zaključavanja na određeni period, takva je situacija u Litvaniji. U Velikoj Britaniji je u jednom danu bilo zaraženo preko 50 hiljada u Italiji preko 30 hiljada ljudi, u Poljskoj mislim da je bilo preko 20 hiljada ljudi zaraženih u jednom danu.Sa ovakvim problemima ne srećemo se prvi put ove godine. Već smo imali iskustva pre šest-sedam i nama je sada najvažnije da zdravstveni sistem funkcioniše, da zdravstveni kapaciteti mogu da izađu u susret i da budu na usluzi građanima Srbije. Smatram da je Ministarstvo odlično reagovalo u prvom talasu, da smo na osnovu tih mera stekli neka dobra iskustva i da su pre svega direktori zdravstvenih ustanova i samo ministarstvo na osnovu tog iskustva izvukli neke zaključke i na osnova toga imamo preporuke koje danas primenjujemo i ono što je najvažnije, da smo, čini mi se, sada sveli šanse na minimum da se pre svega medicinski radnici zaraze u okviru samih ustanova, u okviru samih bolnica, a svi znamo da bi to dovelo do paralisanja zdravstvenog sistema.Sa druge strane, moramo da priznamo da zdravstveni problemi zbog korona virusa nisu jedini i nisu ni najteži, ali ipak ohrabruje činjenica da sve ovo vreme zdravstveni sistem je takav da se ljudi sa najtežim bolestima leče nesmetano kao i pre pandemije i to je pre svega zahvaljujući dobroj organizaciji i zahvaljujući požrtvovanosti lekara i medicinskih je da je naše zdravstvo stabilno, da je dobro funkcionisalo i u martu i u julu i sada dobro funkcioniše, ali ono što moramo svi da se zapitamo, to je – da li će moći tako unedogled? Moramo da se zapitamo šta mi to možemo da učinimo da bismo rasteretili zdravstveni sistem, da lekari, medicinsko osoblje može malo da odahne, da bi nastavili da rade svoj posao podjednako kvalitetno kao i do sada.Tu dolazimo do ključnog pitanja, a to je odgovornost, odgovornost svakog pojedinca. Moramo da budemo svesni da moramo da korigujemo neke naše životne navike, moramo bar još neko vreme da se strpimo, da čekamo rešenje ovog problema, to nije problem samo našeg društva, to je problem čitavog sveta i kada dođe rešenje, biće primenljivo i kod nas.Za kraj, moram opet da naglasim da zaista ovo nije tema koja treba da izađe na teren populizma, ovo nije jedno polje na kome će se skupljati politički poeni. Lako je kritikovati, ali treba nešto uraditi konkretno i u praksi. Još jednom da apelujem na sve građane da se pridržavamo mera, da se pridržavamo preporuka, jer ćemo na taj način pomoći i sebi, a pomoći ćemo i lekarima i sačuvati na taj način i sebe i celokupni zdravstveni sistem. Hvala. **Vladimir Orlić** Hvala vama.Sledeći prijavljeni je Nenad Filipović. Hvala.Uvaženi predsedavajući, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi građani, razlozi za donošenje ovog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti proizilazi iz potrebe da se prevaziđu problemi u praksi primene propisa, kao i sankcije kada se te mere u praksi ne poštuju.Ovim zakonom se definišu neki pojmovi, o kojima su moje kolege već govorile, tako da ja o njima ne bih da govorim, kao što su i govorili o mnogim merama koje su predviđene i sankcijama, ali bih se osvrnuo na jedan pojam koji se zove – pojam lične zaštite od infekcije. Mislim da je to jedan od bitnih pojmova, jer kad našem čoveku kažete da je nešto lično, kao što je lična zaštita, on smatra da sve što radi, tj. ne radi, čini ili ne čini, utiče samo na njega i da je to samo njegova lična stvar. Ja mislim da ovaj pojam lične zaštite od infekcije mnogo je više od ličnog, što bih želeo sada i da pokažem.Da bih to bih to pokazao napraviću jednu paralelu između ovog zakona i Zakona o bezbednosti saobraćaja. Naime, kada tražimo ličnu zaštitu pojedinca u saobraćaju, mi kažemo da pojedinac koji upravlja motornim vozilom mora da veže pojas radi njegove lične bezbednosti ili bolje bezbednosti, kao i kada vozi motor kažemo moraš da staviš kacigu kako bi bio bezbedniji. Ovaj zakon nije usmeren samo na zaštitu zdravlja i života pojedinca, jer svi znamo ko može da zaštiti čoveka od samoga sebe, jer znamo ako neko ne želi nešto da učini on to i neće da učini, već je ovaj zakon usmeren i na nešto drugo, a to je zaštita našeg društvenog, zajedničkog zdravstvenog sistema, obzira da li neko želi da primenjuje pravila ili ne, ako dođe do bilo kakve povrede, i jedni i drugi će biti zbrinuti od tog istog zdravstvenog sistema.Tako kada govorimo sada o ličnoj zaštiti od infekcije spisak stvari na koje se odnosi zakon se povećava. Malopre sam rekao dve, ponovio bih ih. Znači, kod lične zaštite od infekcije imamo da je vrlo bitno zdravlje i život pojedinaca koji primenjuju mere lične zaštite.Druga stvar, koja je takođe vrlo bitna, jeste zaštita našeg zdravstvenog sistema, jer zdravstveni sistem postaje preopterećen što vidimo u poslednjih nekoliko meseci jer imamo iskustva sa tim.Treća stvar, koja je takođe bitna, mi ovim zakonom, odnosno ličnom zaštitom od infekcije štitimo i zdravlje i živote drugih ljudi koji mogu da budu indirektno ugroženi od onih koji ne žele da primenjuju mere lične zaštite. To su uglavnom naši prijatelji, rođaci, komšije, ljudi sa kojima radimo.Takođe, i četvrta stvar, koja mislim da je isto vrlo bitna, mi štitimo i nonkovid pacijente, odnosno čije je lečenje zbog preopterećenja zdravstvenog sistema otežano. To su pacijenti koji su i pre pandemije korona virusa imale neke probleme i morali da se leče. Ovako kad je zdravstveni sistem opterećen onda i njih na taj način ugrožavamo.Cilj ovog zakona, kada govorimo o ličnoj zaštiti od infekcije, upravo su ove četiri stvari koje sam rekao, a ne kažnjavanje, i to je naša obaveza, kao što je naša obaveza da svim ljudima koji očekuju od države da ih posavetuje i da smernice kako da zdravi izađemo iz ove situacije, i namerno kažem zdravi, jer psihičko stanje nacije se pogoršava stalnim višečasovnim, dnevnim bombardovanjem preko medija o broju obolelih, o čemu je više puta govorio predsednik JS Dragan Marković Palma.Pored Palma.Pored ovog tipa ljudi koji to očekuju od države i društva i koji mere lične zaštite primenjuju savesno postoji drugi tip ljudi koji misli da su ove mere nepotrebne. Svoja negodovanja baziraju verovatno na određenim teorijama, ali ako dođe i do njihovog zadržavanja zdravstveni sistem i njima će pomoći. Zato na njih apelujem da ako ne žele zbog sebe, a oni bar zbog zaštite zdravstvenog sistema, zaštite zdravlja i života ljudi do kojih im je stalo, kao i zaštite nonkovid pacijenata, i oni primenjuju ove mere. Zahvaljujem. Zahvaljujem.Reč ima Goran Tasić. Izvolite. ja se ne stidim svoje titule, gospodine predsedavajući, ja sam profesor Goran Tasić, profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu i ne želim nikoga da impresioniram sa svojom titulom, ali očekujem da me tako i oslovljavate.Ja bih svoje izlaganje započeo citiranjem jedne kineske poslovice, to je i „ako se nalazimo na dobro putu, ako na njemu samo sedimo sigurno ćemo biti pregaženi“. U sadašnjoj situaciji, koju nam je nametnuo prisustvo jednog oblika virusa iz grupe korona Kovida 19 čini mi se da se malo vrtimo u krug, iako zaboravio da moramo da gledamo znakove pored puta, na šta nas je upozoravao i naš veliki književnik Ivo Andrić, da ćemo onda ovu bitku izgubiti.Drago mi je da je ovaj naš zakon o kome danas raspravljamo jasno definisao korona virus kao nedovoljno poznatu zaraznu bolest. Mi i pored visokog i snažnog napretka unazad 20 godina tehnike, tehnologije i nauke, prvenstveno mislim na industrijsku tehnologiju i na informativnu, znamo u osnovi dosta o korona virusima.Zahvaljujući razvoju nauke znali smo da se izborimo sa mnogim drugim oblicima zaraznih bolesti pri čemu smo spoznali i njihove uzročnike, spoznali smo kliničku sliku i spoznali smo način lečenja.O korona virusu znamo njegovu arhitektoniku. Znamo da spada u krupu korona virusa, ali nas je iznenadilo to što je u tom genomu korona virusa prisutan i jedan deo genoma ribonukleinske kiseline koji u sebi sintetiše i mnoga druga visusna oboljenja koja i te kako umanjuju imuni odgovor organizma i to tako poređan redosled ribonukleinskih kiselina koje nam gotovo ukazuje na preciznost jednog kibernetičkog informativnog sistema.Upravo zbog toga opasnost ovog virusa se ogleda, treba naglasiti zapravo opasnost ovog virusa, u tome što je u stanju da mutira, da se prilagođava odbrambenim osobinama organizma. Šta to znači? Mi smo svi obratili pažnju na respiratornu infekciju, na to da je prvi problem oslabljena funkcija disanja, ali ovi najteži pacijenti uporedo ili ubrzo sa razvojem respiratornih problema razvija se i ispred funkcije jetre, ispred funkcije gastrointestinalnog trakta i na kraju bubrežna isuficijencija. Znači, organizam gubi bitku i što je najgore, sam se organizam bori protiv sebe.Činjenica je da je prisustvo Kovida 19 u svetskoj populaciji u značajnoj meri promenilo sliku sveta, ali nas je ujedno i ujedinilo i definisalo je tipičan profil ljudskog bića. Na površinu su izašle i naše dobre osobine, naša humanost na delu, ali se pokazala i dosta prisutna sebičnost, o kojoj prvenstveno mi danas raspravljamo bez obzira što se većina od nas prethodnih govornika ponavlja u nekim delovima svog izlaganja nije skup ljudi koji prepričavaju zadatu priču ili pričaju istu pesmicu. Samo pokušavamo da akcentujemo gde je glavni problem i kako da nađemo rešenje.Uistinu rešenje.Uistinu deluje, bar nama narodu koji nikada nije znao za poraz i koji je u najtežim trenucima je mislio da samouverenost i donekle kontrolisana bahatost dovode do pobede, ovde moramo malo da stanemo, moramo da koristimo glas razuma, iako su sve analize ukazale na to, a i sami znamo da smo koliko virus traje bili u situaciji da budemo u kontaktu sa osobama koje su ili bile zaražene kovidom ili koje su prenosioci, a koji nisu do sada oboleli, nadam se i da nećemo, znači da osnovna primena, rutinska primena maski i održavanje lične higijene je najmanje što možemo da uradimo za sebe, a i za druge i moramo da se setimo i one slike aviona koji leti na visini i kada dođe do problema da prvo

stanjuNaravno, imam i moralnu obavezu da iskažem visoku zahvalnost, visoko poštovanje prema svojim kolegama koji su na prvim linijama lečenja pacijenata sa Kovidom. Oni pokazuju, pored visokog stručnog znanja, pored jedne sofisticirane prakse za koju su, naravno, učili i koja je sada jasno došla do izražaja, nadljudske napore izdržljivosti i za to mi u zdravstvenoj struci ne tražimo nikakvu zahvalnost, zato smo učili, zato smo se odlučili, zato smo položili Hipokratovu zakletvu i zato smo u službi naroda.Takođe naroda.Takođe bih hteo da pozdravim ovu intenciju za pružanje šanse mladim ljudima i zapošljavanje mladih ljudi. Ono što nam ne služi na čast, to je jedan period kada u svojoj nemoći, i finansijskoj i realnoj, nismo bili u stanju da pravimo kontinuitet odobravanja specijalizacija, ali vidite, ljudi, koliko je to važno.Došli smo u tu situaciju da nam je vodeći izvozni brend bio odlazak mladih učenih lekara u inostranstvo. O tome moramo da vodimo računa. Ne treba svega toga da se setimo samo kada su teške situacije i teški uslovi.Aktuelni ministar i ja smo bili svedoci jednog teškog perioda devedesetih godina, kada smo imali sličnu i tešku situaciju, kada nam u Urgentnom centru, u onom periodu embarga, jedan skener je radio samo šest meseci, zato što se neko iz tog Zapada setio da delovi za skener se mogu koristiti za one stare radare, jer i jedan i drugi koriste rentgensko zračenje, pa smo pravili improvizacije, pa smo se snalazili i, naravno, uvek bili u prvim redovima da pomognemo našem narodu.Ja se slažem da je kritika neophodna i uslov za napredak medicinske prakse je upravo kritika. Na našim kongresima razgovori nisu parlamentarni kao ovde. I te kako dođe i do osporavanja, osporavanja, evo da kažem i svađe i primitivizma, ali iz svega toga idemo napred. Mi ne možemo da budemo sada zatvorena celina i izdvojena celina koja neće biti spremna na kritike, na prihvatanje kritika, ali jedno su kritike, a drugo je zlonamernost.Zašto ovo hoću da kažem? Mi danas vidimo da je unazad tridesetak godina najviše napredovala, zapravo, informaciona tehnologija, ali pogledajte šta opet kažu te statistike te statistike i koliko je preplavljenost društvenih mreža novim informacijama. Dok je ranije prosečno vreme korisnika za razumevanje neke informacije iznosilo 12 sekundi, danas je to ne može mozak da prihvati.Ja bih se složio sa prethodnim govornicima. Ne mislim ja da smo mi ispolitizovali ovu Kovid zarazu time što govori ili onaj predsednik vlasti ili opozicije ili bilo ko drugi. Mnogo toga ima u novinama, mnogo toga ima priče – našao se čudan lek, našao se lek koji će rešiti sve. Mi moramo da to shvatimo kao nemoć da se pobedi

sada.Ujedno smo i svedoci da je virus mutirao, da ni malo, kao i što i sada vidimo sa porastom broja zaraženih, nije promenio svoju ekvivalentnost, odnosno da nimalo nije promenio svoju jačinu i mogućnost za izazivanje oboljenja.Ono što bih hteo još da naglasim, a gde smo, čini mi se, napravili grešku u nekim planovima, ne mislim grešku zato što ne znamo, nego jednostavno što smo hteli da pravimo savremene tendencije i što je naglašeno i u slučajevima ekstremnog broja oboljevanja, kao što je bio u Italiji, Španiji i u drugim evropskim zemljama. Moramo da se vratimo primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Moramo da se vratimo domovima zdravlja, moramo da omogućimo tim ljudima da imaju zatvoren dijagnostički protokol, ne samo rutinski pregled, ne samo laboratorijske analize, već i adekvatnu dijagnostiku, ultrazvučnu, radiološku, pa čak i skenersku.Time ćemo, zapravo, mnogo više uticati na prevenciju s jedne strane ne samo Kovida, nego, s druge strane, povećaćemo i zdravstvenu sigurnost, zdravstvenu prosvećenost, a u krajnjoj liniji i produžiti vek. Kao što smo rekli, i svedoci smo toga, kao što je i činjenica, da smo jedna od najstarijih nacija na svetu.Ne smemo to zaboraviti, ne smemo zatvarati domove zdravlja. Pre Kovida smo došli u situaciju da je, i to treba, mi ne možemo kao neposredni lečioci da budemo udaljeni od pacijenta, ali smo došli u situaciju, pa neki kažu ulagivanja, hajde ne mogu baš tako da prihvatim, ali da pacijent direktno može doći u tercijalnu ustanovu, bez ijedne sprovedene dijagnostičke procedure. Naravno, bili smo u teškoj situaciji i ekonomskoj, sada je krenula na bolje, malo po malo, ali primarna zdravstvena zaštita mora da bude naša osnova.Zašto ovo sve kažem? Ako ne budemo racionalni i ako ne budemo se malo uozbiljili i ako ne budemo na ovom putu na kome smo, opet kažem, gradili znakove pored puta, nemojte da dovedemo srpsku medicinu da mora da razmišlja kao da je u uslovima ratne medicine i ratne hirurgije, to su teški uslovi. To onaj ko nije doživeo, to ne može da shvati, a prebukiranost kapaciteta u takvim uslovima, ne kod nas, nego bilo kuda u svetu prvi postulat je da se, prvo, pomogne onima koji imaju šanse.Upravo sa ovim jednostavnim merama, ja ne podržavam mere sankcionisanja, ako su iznuđene, šta da radimo, ali ovim jednostavnim merama, nošenjem maske, redovnim održavanjem higijene ruku, pružićemo šansu svima.Ljudi, nemoguće je izdržati. Nemoguće je nijedna mašina da izdrži Nemoguće je nijedna mašina da izdrži ovoliku opterećenost.Da li znate koliko se vremena gubi za jedno baždarenje mašine a koje je vrlo važno za naše pacijente.Ja ne bih hteo da budem kao neko ko ovde tutoriše,

ali to nikako nije uticalo, niti može uticati na kvalitet lečenja. Što je najvažnije, naš kvalitet lečenja je dobar. Rezultati su jasni i to je za svaku pohvalu. Hvala vam na pažnji.

vas i za sve ostale narodne poslanike, spisak narodnih poslanika prijavljenih za reč formatira se na način koji je, pretpostavljam, identičan onome koji vidite u e-parlamentu.Dakle, imenom i prezimenom, bez titula, zbog toga su svi danas i pročitani upravo na taj način. Ja ću se potruditi da sa svoje strane zapamtim vašu napomenu, naravno. Samo vas molim da imate razumevanje za nekoga ko eventualno bude umesto mene vodio sednicu.Da olakšamo posao svima, tražim od službe za pripremu sednica da od sada ovaj spisak formatira uz pripadajuće titule, dakle, na način kako su narodni poslanici navedeni i na zvaničnom sajtu Narodne skupštine, u skladu sa iznetom primedbom.Sledeća prijavljena je Rajka Matović.Izvolite. Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre, kolege i koleginice narodni poslanici, pred nama se nalazi Predlog zakona od izuzetne važnosti za sve nas. Razlozi za donošenje ovog zakona proizilaze iz potreba da se prevaziđu problemi na koje se nailazi u praksi pri primeni mera o sprečavanju i širenju korona virusa.Takođe, ovim zakonom se bolest Kovid-19, koji izaziva virus SARS–CoV2 uvrstava u listu zaraznih bolesti nad kojima se sprovodi epidemiološki nadzor i sprovode mere sprečavanja i suzbijanja širenja bolesti.Svedoci bolesti.Svedoci smo ove krize izazvane korona virusom, koja se odražava na sve segmente našeg društva. Trpi i ekonomija i zdravstvo i privreda, ali i svako od nas snosi posledice zbog ove krize izazvane korona virusom.Isto tako, svedoci smo odgovornog vođenja države na čelu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i svih rezultata na koje danas možemo biti samo ponosni.Uz poštovanje svih mera koje donosi Krizni štab uspeli smo da sačuvamo stabilne finansije. Dokaz za to je i rebalans budžeta koji smo danas izglasali, a kojim se predviđaju dve nove bolnice, potpomaganje zdravstvenog sektora, ali i ulaganje u privredu, poljoprivredu, kapitalne investicije. Ne mogu a da ne napomenem da ćemo imati najmanji ekonomski pad u Evropi.Zahvaljujući odgovornoj većini koja poštuje preporučene mere, izbegli smo katastrofalne scenarije koje smo imali prilike da gledamo širom Evrope i koje gledamo i danas. Upravo zbog te većine odgovornih građana, koji poštuju sve mere, donosimo i ovaj zakon, da ih zaštitimo od nesavesnih, od onih za za koje ovaj virus ne postoji, od onih koji smatraju da su iznad države i da su iznad struke.Videli smo borbu za svaki život, lekare koji rade i po 12 časova u skafanderima. Svako od nas, nažalost, poznaje barem jednu osobu koja je bila zaražena ovim virusom. dakle, postoji i ovaj zakon ne donosimo da bi kažnjavali bilo koga, već da bi spasili ljudske živote.Apelujem na sve da se u narednom periodu ponašamo odgovorno, poštujemo preporučene mere, zaštitimo prvenstveno sebe, ali i sve oko nas. Hvala vam. Hvala vama i čestitke na prvom obraćanju u Domu Narodne skupštine.Sledeća prijavljena je Dragana Branković Minčić.Imate reč. Poštovani predsedavajući, zahvaljujem se.Uvaženi ministre sa saradnicima, kolege poslanici, uvaženi građani,

mogu da tvrdim da je donošenje jednog ovakvog zakona u ovom momentu od izuzetne važnosti, ne samo za naše stanovništvo, već i za sve nas koji radimo u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.Ono što je jako važno je što su u ovom zakonu jasno definisani određeni parametri, odnosno pojmovi kao što je kućna izolacija, karantin u kućnim uslovima, lična zaštita od infekcije i Na taj način će i nama zdravstvenim radnicima koji se u svakodnevnoj praksi srećemo sa raznim nedoumicama, naročito kada je kovid infekcija u pitanju, biti mnogo lakše u komunikaciji sa našim pacijentima.Ovim zakonom takođe su definisane i obaveza i prava, kao i ingerencije svih u celom lancu borbe protiv kovida. To je jako važno i značiće sutradan sanitarnoj inspekciji, komunalnoj inspekciji, kao i komunalnoj policiji na terenu kako bi lakše delovali i lakše vršili kontrolu.Sanitarnih inspektora je malo, nije malo samo njih, svih inspektora je definitivno malo, ali u ovakvim uslovima koji se ne mogu nikakvo nazvati redovnim već vanrednim, koliko god da je sanitarnih inspektora, njih bi bilo malo. Tako da, jako je važno što je sanitarna inspekcija u ovim uslovima pojačana radom komunalne policije i komunalne inspekcije.Ono što zakon čini na kraju, to su kaznene odredbe. Takođe je jako važno i sprovođenje tih kaznenih odredbi je jedna od mera kojom možemo biti jako efikasni u ovoj jako jako teškoj borbi.Moram da kažem da je donošenje ovog zakona od izuzetne važnosti za nas zdravstvene radnike koji radimo u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i koji smo u svakodnevnoj komunikaciji sa našim korisnicima usluga,

se tiče naših korisnika usluga, naših pacijenata, ja moram da kažem da ima onih koji savesno poštuju mere zaštite, savesno koriste maske, poštuju distancu i sve ostalo što ide uz to, ali isto tako ima i onih koji posle ovoliko vremena tvrde da je sve ovo teorija zavere. Upravo zato je uloga farmaceuta i svih onih zdravstvenih radnika koji rade u primarnoj zdravstvenoj zaštiti jako važno u zdravstvenoj edukaciji našeg stanovništva.Mi na toj edukaciji našeg stanovništva svakodnevno radimo, ali upravo sada je naša uloga još veća i još jača i moramo se maksimalno boriti kako bismo sa našim stanovništvom imali što bolju komunikaciju u borbi protiv Kovida.Uz svo dužno poštovanje lekarima, svim lekarima, o tome nema dalje diskusije da su oni neprikosnoveni u ovoj borbi protiv Kovida, ja želim da istaknem i ulogu farmaceuta, svih farmaceuta, farmaceutskih tehničara koji su u vreme vanredne situacije izneli veliki teret u borbi protiv Kovida. Ne mislim samo na svoju ustanovu, Apotekarsku ustanovu Zaječar, mislim na sve farmaceute u zemlji Srbiji.Što se tiče moje ustanove, mi smo obezbedili farmaceutsku zdravstvenu zaštitu za 42 sela koja pripadaju Zaječaru. Naravno, u saradnji sa lokalnom samoupravom. Tu smo iskazali svoje društveno odgovorno poslovanje. Društvena odgovornost i društveno odgovorno poslovanje i društveno odgovorno ponašanje je jako važno u današnje vreme, svih nas, ne samo farmaceuta, nego kompletnog građanstva zemlje Srbije.Ono što moram još na kraju da kažem je isto tako da Apoteka Zaječar ima svoju galensku laboratoriju i u uslovima povremene deficitarnosti pojedinih farmaceutskih preparata i dezinficijenasa mi smo pokrivali tržište od Subotice do Preševa i Bujanovca. Naših preparata je bilo u celoj Srbiji. Naša galenska laboratorija je radila danonoćno, 24 sata dnevno.Za one koji nisu iz moje branše i koji ne znaju šta je galenska laboratorija, to je mala fabrika lekova koja ne može nikako da zameni farmaceutsku industriju, niti to želi, naravno, ali proizvodi sve ono što je za farmaceutsku industriju nerentabilno ili u uslovima deficitarnosti pokrivamo tržište kako naši pacijenti ne bi osetili deficitarnost.Na kraju, želim da kažem da ću ja ispred poslaničke grupe SNS, Aleksandar Vučić – Za našu decu podržati ovaj zakon. Hvala. Filipovski. Izvolite. **Dubravka Filipovski** Zahvaljujem, predsedavajući.Uvaženi ministre sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, uvaženi građani i građanke Srbije koji nas pratite, Srbija se već osam meseci bori sa korona virusom iako nam poslednjih dana brojke koje se odnose na broj zaraženih, broj preminulih i broj koji su na respiratorima i izgledaju zastrašujuće, Srbija se u odnosu na zemlje u regionu i u odnosu na mnoge evropske zemlje veoma dobro bori sa ovom pošasti.Zato je današnji Zakon, odnosno izmene i dopune Zakona o kojem raspravljamo veoma važan da bi se u potpunosti zaokružio pravni okvir, ali i da bi svako od nas pojedinačno imao dodatnu odgovornost u odnosu na sebe, u odnosu na porodicu i na svoje najbliže.Ono što moram da primetim i da u svom izlaganju istaknem, ministre Lončar je činjenica da je Ministarstvo zdravlja i Vlada Republike Srbije od početka ove pandemije uvek bilo jedan ili dva koraka unapred kada je u pitanju bilo planiranje svega što je vezano za ovu pandemiju, pa čak uključujući i ovaj zakon.Čak i danas je zdravstvo dva koraka ispred ove pandemije kada ste izjavili da su kapaciteti u Beogradu popunjeni u potpunosti i da su Beograđani i Beograđanke zaraženi Kovidom – 19 danas morali da budu transportovani i premešteni u bolnice u unutrašnjosti.U prilog ovome što govorim je i činjenica da se kod nas grade dve bolnice, jedna u Batajnici, jedna u Kruševcu i da će početkom narednog meseca i sredinom narednog meseca, do kraja godine obe biti otvorene.Mislim da je veoma važno istaći da je početni vetar u leđa, kada je u pitanju bila borba celog zdravstvenog sistema i svih nas sa ovom epidemijom, bilo je i angažovanje predsednika Republike, Aleksandra Vučića, i njegovog tima na početku ove pandemije, jer kad je bila opšta otimačina u celom svetu za respiratorima, mi u tome nismo oskudevali. Ne oskudevamo ni za kiseonikom. Pripremajući se danas za ovo izlaganje, imam informacije da se pet tona dnevno troši kiseonika u ovom trenutku.Naravno da ohrabruje i ova informacija koju je nekoliko mojih kolega reklo, a predsednik Vučić je najavio danas na konferenciji konferenciji za novinare da će Fajzerova vakcina do kraja ove godine stići do nas. Bitno je istaći da su eminentni stručnjaci iz Amerike, iz Nemačke radili na tome ali da smo i mi kao zemlja u okviru, kao član Svetske zdravstvene organizacije finansirali sve napore da se dođe do vakcine.U prilog svemu ovome što kažem, ne mogu da prihvatim da jedan deo opozicije politizuje sve ovo što se događa u celom svetu i kod nas sa korona virusom. Politizuju je oni u čije vreme je zdravstveni sistem bio potpuno urušen, u čije vreme su lekari bili nezaposleni, koji nisu gradili bolnice, jedino, koliko je meni poznato, je u da su u Kliničkom centru Srbije zamenili prozore. sve ovo je nedopustivo.Moram da istaknem da su konkursi za lekare i medicinsko osoblje otvoreni non-stop, da su rebalansom budžeta da su rebalansom budžeta predviđena dodatna sredstva u borbi protiv Kovida. Kao što sam rekla, bolnice se grade, obnavljaju, da se naše bolnice modernizuju aparatima i da sve sve ovo što se događa u borbi sa ovom epidemijom nije omelo u tome da podižemo kapacitete našeg zdravstvenog sistema.Htela sam da kažem da smo imali veliku sreću. U stvari, tu je jedan veliki rad, jedna kompletna strategija Vlade, ministarstva, predsednika Republike, bila je u tome da se kapaciteti, da se ceo zdravstveni sistem podigne.Zamislite da smo u onim uslovima koji su bili deset godina, dočekali ovu pandemiju. Prosto bi to bilo neshvatljivo, kako bi uopšte funkcionisali. Velika je sreća što nismo više, kada je u pitanju naš zdravstveni sistem, na začelju lestvice zemalja u Evropi. Znači, podigli smo tu lestvicu visoko iznad i mi smo danas jedna od pet zemalja u Evropi koja se uspešno bori, bez obzira na sve greške koje smo imali i sve probleme sa kojima se suočavamo, sa ovom pandemijom.Kada je u pitanju privredni rast, mi smo prva zemlja u Evropi po našem privrednom rastu. Tome su doprinele sve fiskalne mere konsolidacije koje smo imali u prethodnom periodu, ali i ove mere u toku same pandemije koje su upućene i građanima Srbije i našoj privredi.U celoj ovoj situaciji, kada se svakodnevno borimo za živote naših građana i kada pokušavamo da održimo našu ekonomiju, nedopustivo je da imamo svakodnevne napade na instituciju predsednika Srbije, na njega lično, na njegovu porodicu.Za mene je zastrašujuće bilo, iako sam mnogo toga do sada čula, da je i Pink televizija nazvana „žutom kućom“, a da ne govorimo o ovom sramnom grafitu koji je juče u Novom Sadu bio, vezan za dr Kona i koji je zahvaljujući gradskim vlastima u Novom Sadu brzo i uklonjen.Zbog toga pozivam naše nadležne organe u ime građana Srbije, koji su zgroženi pozivom na ubistvo dr Kona, da reaguju i da se počinioci tog gnusnog dela što pre pronađu.Građane i građanke Srbije pozivam da uvek imaju u vidu i da razmisle kako bi izgledao samo jedan dan u Srbiji sa onima koji svakodnevno pozivaju na nasilje i linč.U danu za glasanje podržaću ovaj predlog zakona. Poštovani građani Srbije, poštovani predsedavajući, poštovani potpredsednici, poštovani ministre, uvažene kolege narodni poslanici, u Republici Srbiji prvi slučaj Kovida registrovan je 5. marta ove godine i od tada traje neprekidna borba naše države sa ovim nevidljivim neprijateljem, a država Srbija, na čelu sa našim predsednikom Aleksandrom Vučićem, čini sve kako bi stanovništvo zaštitilo i sačuvalo.U

pa do delimičnog ili potpunog uvođenja karantina.Ništa bolja situacija nije ni u zemljama u okruženju, koje beleže dramatičan broj zaraženih, ali i broj umrlih. Nažalost, i Srbija ovih dana beleži zabrinjavajuće brojke. Bolji smo od većine zemalja u Evropi u efikasnosti borbe protiv Kovida, ali to nije dovoljno. Hoćemo da spasimo svaki život, da se borimo za svakog čoveka.Kao veliki broj i posledica zaraženih,

gde se broj pregleda u Kovid ambulantama povećava i to se povećava iz sata u sat.Danas smo svedoci da su oboleli od ove podmukle bolesti naši rođaci, naši prijatelji, a ne tamo neki poznanici, kako je to ranije bio slučaj. Ovo govori o ozbiljnosti današnje situacije i zbog toga je neophodno da mi budemo odgovorni.Zato danas i razmatramo predlog izmena i dopuna ovog zakona, zbog sveobuhvatne situacije, koji je neophodan da usvojimo. Cilj je da dobijemo značajnije poštovanje mera, kako bi se smanjio broj zaraženih i broj umrlih.Mi moramo dobro da izmerimo ovaj zakon, da stavimo na vagu mere, ali da stavimo na vagu i rezultate. Rezultat je taj gde će se savesnije koristiti upotreba zaštitnih mera, maske, distanca, dezinfekcija, kao i okupljanje, a u cilju smanjenja broja zaraženih i

a ujedno da se smanji broj zaraženih. Ovo ne možemo da zaustavimo ukoliko se ne ponašamo krajnje odgovorno. Najveći deo stanovništva se pridržava propisanih mera. Međutim, nažalost, imamo i onih koji su neodgovorni, koji ugrožavaju ne samo sebe, nego i ljude u svojoj okolini.Država Srbija ulaže ogromne napore, ljudske i finansijske. Napominjem da mera predlagača nije da sa novčanim kaznama nekome uzme novac, nego da se ljudi urazume.Gospodine ministre, pažljivo sam vas slušao i ovaj podatak koji ste danas izneli, vezano za broj obolelih u Beogradu, je alarmantan.

mi je da ste danas pohvalili, pored lekara i medicinskih tehničara, i vozače, čistačice, servirke, tehničko osoblje, koji zajedno sa upravom čine celinu u zajedničkoj borbi protiv pandemije.Ujedno vas molim da razmotrite i neke zahteve zdravstvenih ustanova iz Pomoravskog okruga, koji su uputili Ministarstvu zdravlja zahtev za prijem radnika zbog pandemije.Predsednik Aleksandar Vučić danas je objavio fenomenalnu vest da je Srbija već obezbedila milion i 800 hiljada doza vakcina protiv kovida, a koje će posle svih neophodnih provera biti građanima dostupne do kraja decembra meseca.Država čini sve što može, a usvajanje Predloga izmene Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti će tu borbu i zaokružiti.Zato podržavam ovaj predlog onako kako je dat na usvajanje, a građane Srbije pozivam da i sami daju svoj doprinos. Kada to kažem, mislim prvenstveno na one koji noći provode po kafićima i splavovima, ne poštujući mere. Zahvaljujem.

poštovani građani Republike Srbije, ja ću glasati za Predlog o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kako zbog potrebe da sačuvamo živote naših građana, tako i zbog ekonomije.Jer, kada govorimo o ekonomiji, ne smemo da ispustimo jednu stvar iz vida. Kao što svi znate, mnoge veoma razvijene evropske zemlje doživele su pravi ekonomski kolaps u prethodnih nekoliko meseci. Ono što je važno naglasiti jeste da je tom ekonomskom kolapsu prethodio jedan potpuni slom njihovog zdravstvenog sistema, slom zdravstvenog sistema koji je doprineo do jednog potpunog beznađa u kojem su se ljudi našli, a kada do toga dođe, onda nema ni priče o ekonomiji, onda ekonomija nikoga ne zanima.Mi se ovde sve vreme suočavamo sa potrebom da primenimo dve vrste mere. Sa jedne strane, one mere koje pogoduju povoljnijim epidemiološkim situacijama, a sa druge strane ne pogoduju ekonomiji i merama koje su dobre za ekonomiju, ali nisu tako dobre za epidemiološku situaciju.Ono što je najveći uspeh naše države u prethodnih nekoliko meseci, čemu možemo da zahvalimo činjenici da imamo najbolji rast ekonomije u Evropi, da smo uspeli da sačuvamo radna mesta, da smo uspeli čak i da podignemo prosečnu platu a da istovremeno unapredimo i naš zdravstveni sistem i da imamo relativno povoljnu epidemiološku situaciju u poređenju sa ostatkom Evrope, je upravo to što smo uspeli da nađemo balans između tih mera, a to nije ni malo lako. Mislim da upravo zbog toga moramo biti sad posebno oprezni, jer osam meseci je iza nas, osam veoma teških meseci i ne smemo dozvoliti sada u ovom trenutku da načinimo grešku koja nas može dovesti u neku lošu situaciju u narednom periodu, pogotovo sada, kada smo jako blizu da dobijemo konačno tu efikasnu vakcinu i kada se nazire svetlo na kraju tunela, ne smemo da dozvolimo da doživimo slom našeg zdravstvenog sistema, jer će onda i svaka priča o ekonomiji biti iluzorna.Pored svega toga, ono što moram da kažem jeste da smo u prethodnih meseci bili suočeni sa još jednim velikim problemom, sa još jednom velikom anomalijom, a to je jedna grupa političkih lešinara koja je kovid videla kao svoju šansu da uberu neki politički poen i da se eventualno domognu vlasti. Bukvalno, nisu propustili ni jedan jedini trenutak ne samo da napadaju predsednika Srbije Aleksandra Vučića i Vladu i Krizni štab, nisu propustili ni jedan trenutak da napadaju čak i lekare, koji u ovom trenutku rade najteži posao.Setimo se ovde jula meseca, imali smo napade na Narodnu skupštinu, lomljenje i paljenje Beograda, pozive da se ruši vlast, stalne analize na nekim opozicionim medijima kako je Srbija najgora, kako su svi u regionu bolji od Srbije, kako su svi u Evropi bolji od Srbije, a onda se u nekom trenutku promenila ta situacija. Promenila se ta situacija i mi već nekoliko meseci imamo značajno bolje rezultate nego bilo koja zemlja u regionu, a i u Evropi. I onda odjednom više ne možete videti na svim tim televizijama N1, Nova S i ostalim, više ne možete videti te analize, više njih to ne zanima. Više se time ne bave, jer je valjda poenta u tome da se o Srbiji priča sve najgore. Valjda, što je Srbiji gore, to je njima bolje.Posebno zbog toga moram da kažem da je je to još jedan razlog zašto i pored svih problema koje imamo i sa zdravstvenom situacijom i sa ekonomskom, moramo da se borimo i sa tim.Svi ovi rezultati koje je naša zemlja postigla u prethodnih nekoliko meseci u borbi sa ovim velikim problemom jesu razlog da građani Srbije imaju poverenja u svoju državu, da imaju poverenja čak i onda kada se napravi neka greška, jer sam uveren da ne postoji zemlja na svetu koja nije pogrešila barem jednom tokom svih ovih meseci ove velike krize.Kada govorimo o samim sankcijama, mislim da su one neophodne i da nije moguće primeniti ni jedno pravilo ako sankcije ne postoje. U svakoj vrsti regulacije postoje sankcije.Međutim, ono o čemu može da se razgovara jeste kada te sankcije treba da se primene. Jer, ako neki građanin ceo dan nosi masku, pa je negde slučajno zaboravi ili napravi grešku, ako bude kažnjen to onda neće biti dobra poruka. I mislim da je jako važno da oni koji budu sprovodili zakon imaju tu vrstu osećaja da procene kada sankciju treba izreći, da bi ona imala svoju pravu svrhu, a pre svega da ima svrhu da motiviše ljude da u što većoj meri poštuju ove mere, jer one su dobre, samo je potrebna jedna stvar, a to je da ih primenimo. Ako ih budemo primenjivali, uspećemo da se izborimo i sa ovom krizom, a samim tim i da vodimo računa o našoj ekonomiji.Posebno bih hteo da apelujem na mlade ljude koji nekad pomisle da su veoma zdravi i da njima korona ne može ništa, a možda čak nisu ni ni mnogo u krivu sa tim, ali treba da vode računa da mogu možda slučajno, ne namerno, da prenesu virus nekome ko je star, nekome ko je bolestan i nekome za koga to može biti fatalno i da pre svega zbog toga poštuju mere, da nose maske, jer te maske štite druge od nas.Želim da iskoristim priliku i da se zahvalim svim zdravstvenim radnicima, posebno da istaknem zdravstvene radnike u Opštoj bolnici u Čačku i u Domu zdravlja u Čačku i da im se zahvalim, jer znam da u ovom trenutku, dok smo mi ovde, na svakih nekoliko minuta imaju po neki pregled, na svakih nekoliko desetina minuta imaju po neki prijem i samo strahuju od toga da li će u nekom trenutku doći do situacije da više tehnički i fizički ne mogu da izdrže da se izbore sa naglim porastom broja obolelih. To je najveći razlog zašto smatram da moramo biti odgovorni, da je ovo trenutak kada ne treba da mislimo na bilo kakav lični konfor, već da probamo i nekim ličnim odricanjem i kolektivnom odgovornošću da prevaziđemo neki neki naredni period koji će sigurno biti težak, a iza koga, svi se nadamo, dolaze i neka bolja vremena. Toliko i hvala.

uvažene koleginice i kolege narodni poslanici, građani Srbije, velika mi je čast da vam se kao najmlađi poslanik prvi put obratim iz ovog visokog doma.Prvo doma.Prvo što želim jeste da se u svoje ime, a verujem i u ime svojih kolega, zahvalim svim lekarima, medicinskom i pomoćnom osoblju u zdravstvu koje se svih ovih meseci iz dana u dan bore za naše zdravlje i zdravlje svih nas, kao i građana. Naravno, i onima koji su svoje živote podredili nama i našim životima. Verujem da će izmene Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti pomoći da se rastereti ceo naš zdravstveni sistem koji je iz dana u dan sve opterećeniji.Ovo je samo jedna od mera u cilju sprečavanja daljeg širenja epidemije, kao i usklađivanje zakona sa odredbama i preporukama Svetske zdravstvene organizacije.

To ne kažem ja kao pojedinac, to govore brojke u svetu. Mnogo bolje i razvijene zemlje od naše imaju katastrofalne rezultate i na ekonomskom i na zdravstvenom polju.To polju.To je samo deo onoga što su građani Srbije prepoznali 21. juna ove godine na izborima. No, ne mogu da se ne osvrnem na medije u vlasništvu političkih fosila iz bivšeg režima koji sve vreme tokom svetske zdravstvene krize se bave nebitnim stvarima. Prethodnih dana oni su postavljali pitanja – šta ministri traže u Kriznom štabu, šta jedan član Vlade, Vlade koja se svakoga dana bori za svakog građanina ove zemlje, traži u Kriznom štabu za borbu protiv Kovida 19? Njima je očigledno problem što je kompetentna osoba član Kriznog štaba samo zato što je ministar, a da ne zaboravimo prethodnih meseci i šta se sve dešava i ovih dana kako kroz svoje medije konstantno napadaju lekare iz tog Kriznog štaba i doktora Kona i doktora Tiodorovića i doktora Stevanovića i doktorku Kisić Tepavčević, a naravno da ne govorimo o svakodnevnim napadima na ministra zdravlja Zlatibora Lončara.Ti isti mediji, dok smo se svi mi borili i molili građane da čuvaju svoje zdravlje, su pozivali građane na proteste i kršenje epidemioloških mera, pozivali na napad na pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, na nasilnički ulazak u ovaj visoki dom. Svi su oni plaćeni iz opustošenog budžeta gradske opštine Stari Grad za koju svi veoma znamo u kakvom očajnom stanju je preuzeta. Samim tim mi govori da je tadašnji predsednik Marko Bastać, dobro znamo i čiji pulen, umesto da stoji u prvim redovima i pomaže građanima tokom vanrednog stanja izdvojio za više od 14 miliona za nove kompjutere u sred vanrednog stanja, šest miliona za kancelarijski materijal na svega 75 zaposlenih, što po tome izgleda da su nešto veoma i radili, ne bih rekao, ali zato sam siguran da novo rukovodstvo opštine na čelu sa predsednikom Radoslavom Marjanovićem će vratiti stari i izgubljeni sjaj centralnoj beogradskoj opštini.Sve ovo je samo dokaz koliko ti politički fosili stavljaju svoju korist i pokušaj da se opet dočepaju državnog budžeta ispred zdravlja i života građana. Naravno, zato će takvi ljudi samo ostati deo mračne političke prošlosti.Svaki uspeh države danas predstavlja po jednu meru neuspeha bivšeg režima. Za kraj želim da se zahvalim predsedniku Aleksandru Vučiću, SNS i građanima Srbije koji su omogućili da se u ovoj Skupštini čuje glas mladih. Prvi ste mladima pružili pravu priliku, pokazali im delima da za njih u ovoj zemlji ima budućnosti. Predaja nikada nije bila opcija. Živela Srbija. Hvala. Hvala vama, narodni poslaniče, i čestitke na izvanrednom prvom obraćanju.Reč ima narodni Drugarice i drugovi, dame i gospodo, uvaženi predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, moram da kažem da imam pomalo kontroverzan stav o ovom zakonu. Verovatno kada je sačinjavana lista govornika moje uvažene kolege zato su i napisale neopredeljen. Iako ću glasati za ovaj zakon ima stvari za koje mogu da kažem da sam u ovom zakonu protiv njih. Tako da, ja sam ostao, uslovno rečeno, neopredeljen, mada to nije tako i biće vam jasno o čemu se radi posle ovog kratkog obrazloženja. Neću se upuštati u to koliko su dobro kvalifikovani kvalifikovani zdravstveni pojmovi koji se tiču karantina, izolacije i svega toga. Samo mogu kažem da analizirajući iz svog ugla, a to je onaj pravnički ugao, da su jasno u ovom zakonu definisani i da neće ostavljati nikakvu dilemu šta je šta. Na tome čestitam kolegama koje su radile na pripremi ovog teksta.Ono čime nisam zadovoljan u ovom zakonu jesu jako male kazne, a evo to ću obrazložiti sledećim svojim stavom i dugogodišnjim iskustvom.

i ovde je čak po meni trebalo da se traži prostora i u ovom zakonu definisanja krivično pravne odgovornosti.Mi danas govorimo o jako ozbiljnom problemu sa kojim smo se suočili i koji možemo slobodno da kažemo da je rat, rat koji traje, koji je počeo pre skoro godinu dana i za koji ne znamo kada će se završiti. U ratu se mora voditi računa o svim građanima i prvenstveno o tome da se sačuva glava.Mi smo danas došli u situaciju da se branimo od bezobrazluka i terora manjine. Manjina građana Republike Srbije, u čemu se svi u ovoj sali više ili manje slažemo, je sve nas i sve građane Republike Srbije dovela u predvorje pakla. Ovo nisu mere protiv građana koji su poštovali mere koje se preporučuju, nisu protiv onih koji su savesni i odgovorni, već protiv onih koji svojom neodgovornošću dovode pred kolaps zdravstveni sistem, državu i moram da kažem otvoreno da su spremni da svojom nepromišljenošću prouzrokuju mnoge smrti. Iz tog razloga ove kazne, ovakve kakve su propisane, su

i na njih će ovo imati čini mi se i nadam se dovoljnu reakciju da nećemo morati da pogoršavamo kaznenu politiku u odnosu na ovu koja je predviđena.Sa druge strane drago mi je što i nije samo krivično propisana odgovornost, već i prekršajno, a pošto ni mi poslanici, niti oni koji imaju imunitet nismo amnestirani od prekršajne odgovornosti, od krivične jesmo, a to je da će se ovo primenjivati na sve nas, pa se nadam da će se primenjivati i na sve poslanike koji se nalaze u ovoj sali i koji ovog trenutka ne poštuju mere koje koje je preporučio Krizni štab Vlade Republike Srbije, ne nose maske ili su se prethodnih dana šetali bez maski i na taj način ugrožavaju zdravlje svih onih koji se nalaze ovde, a i svih onih sa kojima ćemo mi kada izađemo odavde imati kontakt.Lični primer je nešto što je nezamenljivo i bojim se da mi bitku sa kovidom koju jako dobro vodimo na planu zdravstvene zaštite, gubimo na ličnom primeru i gubimo na medijskom polju. Moram da kažem, gospodine ministre, da preporučujem da se mere Kriznog štaba u pisanom obliku, da li je to kajron, šlajfna, nazovite kako god hoćete, svakog dana moraju objavljivati u svim medijima koji imaju nacionalnu frekvenciju, ali pisani, ne tumačeni, jer moramo da stavimo ruku na srce da naši uvaženi lekari nisu ljudi koji su od medijske struke i onda su u mnogo situacija dozvolili sebi da zaborave da su studiju i da bezobraznim novinarima, koje jedino interesuje gledanost njihovih televizija, odgovaraju na njihova pitanja zaboravljajući da su u studiju, da ih gledaju milioni građana Republike Srbije, gledajući u voditeljima pacijenta kojeg treba da ubede da se leči. To ko hoće da stavi ruku na srce i pogleda shvatiće u stvari da sve te neke navodne nejasnoće proističu iz svega toga.Naravno da otežano ponašanje proizvodi to što u ovakvoj situaciji kada nemamo uvedeno vanredno stanje, kao što smo imali sa proleća ove godine, u zavisnosti od lokalne samouprave do lokalne samouprave važe različita pravila ponašanja i to je u skladu sa zakonom. Znate, ako ja sada odem u Kragujevac zaista bih na neki način morao da budem, na jednostavan način, upoznat koja pravila važe u Kragujevcu, šta je Krizni štab u Kragujevcu propisao, šta u Novom Sadu, šta u nekim drugim mestima da bi ovaj zakon ovakav kakav ćemo izglasati bude apsolutno jasno primenjiv na svakog građanina Republike Srbije.Kažem, Srbije.Kažem, ovo je borba terora bezobrazne i nevaspitane, i drske manjine nad većinom, i mi je nemamo samo u ovome, mi to imamo u poljima nevladinih organizacija, medija, čega god hoćete ili nećete. Ali, ovo je borba na život i na smrt. Od ovoga zavisi koliko će građana Republike Srbije oboleti, koliko će ih imati trajne posledice, i koliko će njih ostati bez bez glave na ramenima?Kaže neko, kazne su velike, nije tačno. Gospodine ministre, recite, koliko košta bolnički dan jednog bolesnika koji je na respiratorima? Koliko to košta sve građane Republike Srbije, a mnogi se sa tim, izvinjavam se, upotrebiću žargonski izraz, sprdaju na jedan krajnje neodgovoran način.Iz tog razloga, ponavljam, kazne su male. Možda je trebalo proceniti, razmisliti, da bi nam se poslodavci bolje odnosili i vodili računa o primeni ovih mera, da bolovanje bude 100%, pogotovo u situacijama koje su nedvosmislene da se neko zarazio na radnom mestu, jer nije otišao na radno mesto da se zarazi, a vidimo da se ne sprovode mere na isti način u svim firmama ili preduzećima. Različiti poslodavci postupaju na različite načine.Poštovani ministre, ima još nešto što mi se ne sviđa, ali znam da je to nužno, a to je što se u primenu ovog zakona direktno uključuje komunalna milicija. Da imamo vremena bio bih mnogo zadovoljniji da umesto toga što se njima daju ovlašćenja da postupaju u ovim predmetima, imamo prilike da angažujemo mnogo više zdravstvenih sanitarnih i drugih inspektora koji su vezani za zdravstvo i da se oni staraju o primeni ovog. Nadam se da ćemo ovo imati prilike da u doglednoj budućnosti menjamo, jer sa odgovarajućim inspekcijama i nadzorima dobićemo daleko kvalitetnije zdravstvo u perspektivi.Ono što je nedvosmisleno, a to je da Srbiji glavu u ovom trenutku spašava državno zdravstvo. Činjenica je da su i mnoge privatne ustanove uključile se aktivno da pomognu, ali da nismo sačuvali državno zdravstvo, pitanje je da li bismo imali mogućnost da danas uopšte pacijente za koje više u Beogradu nema slobodnih kreveta, smestimo u neku drugu bolnicu, verovatno bismo već pre današnjeg dana gledali one slike kakve su bile ovde puštane sa zapada gde ljudi koji nisu imali novca nisu mogli da uđu u bolnicu i to je nešto što se mora čuvati i negovati i izuzetno je važno ne samo zbog ovoga, nego zbog građana Srbije, ulagati u nove objekte, u državno zdravstvo i zaposliti, sve one ljude koje je imalo ikakve veze imaju sa zdravstvom.Srbija treba da dostigne nivo koje imaju neke zemlje, a to je da dođe bar jedan lekar na manje od 137 građana. Onda ćemo biti mirni i sigurni da smo negovani kako to dolikuje mi iz Pokreta socijalista glasaćemo za ovaj zakon. Molim vas, razmislite o ovome što sam vam rekao za medije, ko izlazi na televiziju, šta govori, jako je važno insistirati, bar to možemo od Javnog servisa ili RTS-a, da tražimo da i voditelji u svim emisijama se pojavljuju sa maskama, jer ukoliko pričamo o Kovidu, a ne nosimo masku, šaljemo jaku lošu poruku.Da li neko veruje ili ne veruje u postojanje Kovida, to je njegov problem? Demokratija je vladavina većine nad manjinom. Manjina je dužna da se povinuje odluci većine ili će trpeti konsekvence. Mogu ja da verujem šta god hoću i neću i da je ovo napravljeno, i da je namerno pušteno, i da je ovo rat, i čak da ne postoji, ali kao deo vlasti u ovom slučaju zakonodavne, dužan sam da poštujem one mere koje Republika Srbija sprovodi kada je u pitanju borba protiv Kovida 19.Svoje neko pravo mogu da ostvarujem u nekoj drugoj situaciji i svoje mišljenje na nekom drugom mestu, ali u Skupštini, ali ni na ulici i nigde osim poštujući sutra i ovaj zakon, nemam pravo da se drugačije ponašam.Poštovani poslanici, drage koleginice i kolege, ja samo moram reći još jednu stvar u ovim odnosima između ekonomije i zdravlja. Jedna stara narodna izreka kaže - ko je čuvao glavu, sačuvao je kuću, ko je čuvao kuću, nije sačuvao glavu. Na vama ministre i na Vladi Republike Srbije i na Kriznom štabu je da nađete meru između svega toga, jer Srbija mora da sačuva i glavu i kuću. Mi ćemo glasati za ovaj zakon i stojimo iza vas u svakom pogledu da se ove mere što pre realizuju. Do pobede. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Nenad Baroš.Izvolite.

gde ću diskutovati na sada najvažniju temu, naročito ovih dana, a to je tema izmene i dopune zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.Kao i svaki drugi pravni akt i svaki zakon, podložan je određenim modifikacijama, određenim promenama koje najčešće nastaju kao posledica nastupanja određenih unutrašnjih ili spoljašnjih manifesta, odnosno uzročnika.Osnovni uzrok izmene ovog zakona, Zakona o zaštiti stanovništva od zarazne bolesti jeste širenje pandemije Kovod 19, prouzrokovane korona virusom koji je praktično opustošio sve zemlje sveta, naročito njihove ekonomske i zdravstvene sisteme, ali da napomenemo da je odneo i preko milion života.Nažalost, kao što je svima poznato, Kovid 19 nije zaobišao ni našu zemlju, međutim, ono što neskromno moramo pohvaliti jeste jedan pravovremen, oštar odgovor države koja je na najbolji mogući način uputila kontru korona virusu i sprečila izbijanje scenarija, kako smo imali prilike da vidimo u Italiji, Španiji i nekim drugim zemljama.Posebnu zahvalnost dugujemo Vladi Republike Srbije na čelu sa predsednicom Vlade, vama kao resornom ministru koji rukovodi ministarstvom koje je najviše na udaru, ali naravno i predsedniku republike Aleksandru Vučiću koji je u onim početnim, najtežim trenucima na volšeban način, koristeći se svim mogućnostima uspeo da obezbedi određena zaštitna sredstva, da obezbedi odgovarajuću opremu, aparate iako je lično bio pogođen napadom ove nemani, jer znamo, oboleo mu je najuži član porodice koji je, podsetićemo se bio smešten na sajmištu, poput svih drugih stanovnika, koji su nažalost oboleli, bez ijednog privilegovanog tretmana ili bilo kojeg drugog boljeg statusa.Međutim, statusa.Međutim, nećete mi zameriti ukoliko na prvo mesto liste zasluga postavim ipak zdravstvene radnike koji su u najvećem broju slučajeva sebe i svoje porodice stavljali iza želje da pomognu stanovništvu i da zaštite sve nas od širenja ove ove zaraze. Naravno, zahvalnost dugujemo i svim onim drugim licima, koji su na posredan ili neposredan način učestvovali u zaštiti širenja zaraze Kovida 19.Danas je i više nego jasno vidljivo opravdano ulaganje u projekat "milijarda evra u zdravstvo" koji je pokrenuo tada predsednik Vlade, a sada predsednik republike Aleksandar Vučić i putem kojeg je sadašnja Vlada izgradila, odnosno rekonstruisala zaista veliki broj ustanova primarne i sekundarne zdravstvene zaštite, odnosno brojne domove zdravlja, opšte bolnice, kovid bolnice, klinike itd.Složićemo se da niti jedan zakon, niti bilo koji drugi pravni akt ne mogu da predvide sve situacije koje se mogu dogoditi u praksi. Prosto, on se može posmatrati na različite načine, pa čak i kao živi organizam.Potrebe izmene Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti jesu, kako smo čuli, problematična praktična primena određenih mera, potom, nažalost, nedovoljan broj sanitarnih inspektora, koji ne mogu trenutno, s obzirom na obim posla, da na najbolji mogući način odgovore na sve zahteve i naravno time dajemo mogućnost nekim drugim državnim organima da priteknu u pomoć, to je od izuzetne važnosti iliti značaja, i naravno ovim zakonom podižemo onaj minimalni iznos novčanih kazni, jer se u praksi pokazalo da se sudovi prilikom presuđivanja vode upravo tim minimalnim zakonskim kaznama i iznosima, pa se logički nameće pitanje da li takvi iznosi mogu da utiču preventivno na učinioca prekršaja i da li će ga odvratiti, kako njega, tako i nekoga ko prekršaj još uvek nije počinio da isti počini.Razlog počini.Razlog hitnosti donošenja ovog zakona, imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju u zemlji, uopšte nije potrebno posebno komentarisati, da nema razloga hitnosti prilikom donošenja ovih izmena i dopuna, verujte da bismo ugrozili život i zdravlje ljudi, organizaciju državnih organa, službi, ali i samu bezbednost zemlje.Kada smo kod konkretnih izmena zakona, želeo bih, ministre, da ih sa vama prokomentarišem i da davanjem odgovora na pojedina pitanja rešite određene nedoumice, a sve iz dobronamerne potrebe da javnost i građani lakše spoznaju same same odredbe, njihov smisao i da adekvatnije postupaju u skladu sa izrečenim merama, odlukama i naredbama.Dakle, prva izmena predviđena je u članu 2. Zakona, gde se radi zaštite od unošenja zaraze na teritoriji Republike Srbije definiše pojam države sa nepovoljnom epidemiološkom situacijom. Ovo je dosta dobro što smo definisali pojam države sa nepovoljnom epidemiološkom situacijom, jer ona ima za cilj da ograniči kretanje ljudi, odnosno putnika u međunarodnom saobraćaju iz država koje su zahvaćene korona virusom, a sve sa ciljem da se spreči unošenje i širenje zaraze u našoj zemlji i da se time naravno pogorša trenutna epidemiološka situacija. Ostaje nejasno kako ćete na predlog Zavoda tu meru doneti, da li postoje neki jasno propisani kriterijumi, parametri, uslovi pod kojima će se određena zemlja smatrati epidemiološki nepovoljnom ili ćete pak da se koristite načelom reciprociteta.Ono što se takođe nameće kao pitanje jeste i međunarodni promet roba i usluga, koji sa jedne strane ne sme stati zbog ekonomske situacije i privredne aktivnosti, a sa druge strane može biti u koliziji sa određenim merama koje se izriču, odnosno koje se mogu izreći za one države koje se nalaze u nepovoljnoj epidemiološkoj situaciji. Pretpostavljam da će Vlada, na predlog Ministarstva, detaljnije regulisati ova sporna pitanja.Isto tako, u članu 2. Zakona imamo izmenu kojom se dodaje tačka 19a) koja definiše ličnu zaštitu od infekcije, gde je pojedinac sada dužan da preduzima mere lične zaštite, dakle, dužan. To je dobra odrednica, jer prosto pojedinac je stavljen u epicentar ove obaveze i to što sada ima dužnost zapravo predstavlja donekle temelj na osnovu kojeg je moguće izreći određenu konsekvencu, odnosno određenu sankciju.Isto jako dobro rešenje je što se u istom članu zakona dodaju tačke 25a) i 26a) kojim se konačno definiše pojam kućne izolacije, odnosno karantina u kućnim uslovima, jer je u praksi postojao problem upravo zbog nedovoljne definisanosti ovih pojmova ko je to u u obavezi da poštuje ove mere, ko ih određuje, na koji način itd, što je sada konačno i rešeno.Dobro je takođe što se u članu 5. kod kategorija „ostale bolesti“ dodaje Kovid-19 kao taksativno navedena bolest, jer prosto ne znamo još koliko ćemo dugo biti suočeni sa sa ovom problematikom.U članu 13. dodaje se još jedan stav koji govori da lica koja su tokom epidemiološkog ispitivanja specijaliste epidemiologije označena kao kontakti dužna su da se pridržavaju propisanih mera i uputstava koja odredi taj specijalista. Ono što se može javiti kao problem u praksi jeste činjenica da veliki broj lokalnih samouprava, odnosno domova zdravlja i opštih bolnica nema lekara specijalistu epidemiologije, pa će se dogoditi da jedan veliki broj, eventualno veliki broj pacijenata koji iziskuje epidemiološki pregled bude upućen u isto vreme u prvi zavod kojem ove lokalne samouprave teritorijalno pripadaju, pa će se postaviti pitanje da li je izvodljivo da u jednom zavodu gde postoje, recimo, tri specijaliste epidemiologije u isto vreme bude pregledano 50 ili 100 pacijenata, da ne pričamo o problematici sanitetskog prevoza itd.Menja se i član 31. stav 6. gde je zaposlenima određeno da pored nekada nadoknade sada pripada i naknada zarade, odnosno plate, u skladu sa zakonom, a samo rešenje sanitarnog inspektora zapravo predstavlja dokaz o privremenoj sprečenosti za rad. Ovo je izuzetno dobra mera kojom država zapravo štiti zaposlene od eventualnih eventualnih nepopularnih radnji koje bi bile ili zloupotreba koje bi preduzeli poslodavci prema zaposlenima.Da se ne dotičem baš svih izmena jer ću onemogućiti ostale govornike, odnosno ostale poslanike da iznesu neko svoje viđenje izmena i dopuna Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, osvrnuću se i na ličnu zaštitu od infekcija u članu 46a), kojim se definiše sam pojam lične zaštite i gde se određuje da su pravna lica i preduzetnici koji obavljaju delatnost u objektima u kojima borave druga lica dužni da preduzmu mere lične zaštite od infekcije, što je u redu, i da odrede lice, jednina, odgovorno za neposrednu primenu tih mera. Ono što se može javiti kao problem u praksi jeste činjenica da jedno lice, odnosno jedan zaposleni kojeg je odredio poslodavac kao odgovornog za neposrednu primenu tih mera, u praktičnoj primeni teško može da isprati adekvatno preduzimanje mera, naročito ako se radi o pravnom licu ili preduzetniku koji posluje u više prostorija, u više pogona ili je pak svoj rad opredelio u više smena. Pretpostavljam da je tvorac zakona mislio na množinu, na više lica, ili je mislio da to određeno lice opredeljuje neke dodatne kolege kao ljude koji će nadzirati sprovođenje mera.Sa druge strane, ono što je sporno jeste činjenica da zaposleni kojeg odredi poslodavac kao odgovornog za neposrednu primenu mera može biti lice različite profesionalne struke i različitog stepena stručne spreme, pa se postavlja pitanje – da li on može adekvatno da proceni da li je određeno činjenje ili nečinjenje, ponašanje u otvorenom i zatvorenom prostoru i slično dovoljno adekvatno da spreči ili suzbije širenje zarazne bolesti, odnosno da zaštiti sopstveno i tuđe zdravlje, kao i život?Kontrolu sprovođenja ovih mera videli smo da sada može da vrši sanitarna inspekcija, ali se sada kao novina uvodi da ovu kontrolu mogu da vrše i komunalna inspekcija i komunalna milicija. Ovde se takođe javlja pitanje od maločas, odnosno da li komunalna inspekcija i komunalna milicija imaju dovoljno znanja, dovoljno razvijene lične kompetencije i veštine, određene obuke da adekvatno procene da li se mere lične zaštite na jedan pravilan način sprovode, jer složićemo se, ovaj zakon se ne odnosi samo na trenutno postojeću pandemiju Kovid-19 ili korona virus, već i na druge zarazne bolesti gde se kao zaštitne mere možda neće propisati prosto nošenje maski, prisutnost određenog broja ljudi na određenoj površini, već i neke druge mnogo kompleksnije mere, u zavisnosti od tipa zaraze, gde će se pored vizuelnih iziskivati i brojne druge sposobnosti radi utvrđivanja poštovanja mera.Takođe, nadam se da će Vlada propisivanjem bližih uslova i slično opet definisati iliti detaljnije urediti ovu oblast. Veoma je dobro što u članu 53a) Vlada Republike Srbije možda da izvrši određene mere, čime se skraćuje postupak potreban za ponekad obavezno i hitno donošenje mera, što je od izuzetnog značaja.Ono što je apsolutno bilo neophodno i značajno, imajući u vidu broj sanitarnih inspektora i njihov obim posla, jeste da se nadležnost poveri drugim državnim organima, odnosno, kako smo to rekli, komunalnoj inspekciji i komunalnoj policiji, a što se i čini u članu 73. stav 2. gde se dodaje tačka 16).Osim onih mogućih problema koje sam naveo kada sam pričao o njihovim ličnim kompetencijama, veštinama, znanjima, obukama i slično, ovde se javlja još mogućih problema u praktičnoj primeni.Što se tiče vršenja nadzora nad sprovođenjem mera od strane komunalne milicije tu neće biti nekih preteranih problema. Problemi će se javiti u onim jedinicama lokalne samouprave u kojima ne postoji obrazovano odeljenje komunalne milicije. Dakle, tu će pored sanitarne inspekcije nadzor vršiti i komunalna inspekcija. Dakle, komunalni inspektor ima ovlašćenja da, između ostalog, izda prekršajni nalog, da podnese prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo, odnosno zahtev za pokretanje prekršajnog postupka i da obavesti drugi organ o razlozima za preduzimanje mera za koje je taj organ nadležan.Ono što se prvo javlja kao sporno jeste pitanje utvrđivanja identiteta počinioca prekršaja od strane komunalne inspekcije. Potom ponekad neophodno zadržavanje u slučaju nepostupanja po nalogu komunalnog inspektora od strane počinioca prekršaja i dolaska nadležnih državnih organa, prevashodno mislim na MUP itd.Pitanje je da itd.Pitanje je da li je stav 4. tačka 3) kojim komunalni inspektor obaveštava drugi organ o razlozima za preduzimanje mera za koje je taj organ nadležan zapravo posebna dozvola da komunalni inspektor zadrži određeno lice, ograniči njegovu slobodu kretanja ili možda upotrebi fizičku silu. Ako je to slučaj, onda se nameće pitanje da li je komunalni inspektor dovoljno obučen, tehnički opremljen itd. za sprovođenje mera za koje je drugi organ nadležan?Ono o čemu možda treba razmisliti, iako to sada u ovim momentima deluje možda i nebitno, jeste donošenje određenog propisa, što je u nekim zemljama rešeno i samim zakonom, gde će se definisati sprovođenje za građane važnih događaja, upravo poput svadbi, veselja, pogreba, organizacija određenih manifestacija, bilo kulturnih, sportskih, verskih okupljanja itd, jer se veoma često u praksi pojavljuju ovakvi slučajevi, koje ja ne opravdavam lično, ali koji su nedovoljno precizno pojašnjeni, gde građani na svoju ruku, tumačeći odredbe po sopstvenom nahođenju i uverenju, neretko krše mere zaštite i rizikuju svoje, ali i tuđe zdravlje i život.Na samom kraju, lično, kao poslanik podržaću ovu izmenu Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti putem kojeg se još na precizniji način uređuje oblast zaštite stanovništva, što je naročito značajno pri pojavi određene epidemije ili pandemije određene zarazne bolesti kao što je to slučaj sada.Vama kao ministru želim da uskoro pričamo na neke druge teme koje nisu vezane za Kovid 19 i znajte da smo ponosni na vas i na sve zdravstvene radnike.Srdačno se zahvaljujem.

i da pojednostavim sve ono što može da dovede do dileme kod naših građana.Vezano kako ćemo procenjivati da li je neko rizičan da uđe u Srbiju iz neke zemlje, procenjivaćemo na osnovu stanja u toj državi. Nemamo nameru da se tu igramo nekog reciprociteta ili bilo čega, da se igramo neke politike, gledaćemo samo da li su ugroženi građani Srbije, da li je negde situacija takva da ima previše zaraženih i ako primamo nekog nekog ko hoće da uđe kod nas, šta treba da se sprovede od mera da bi taj ušao da ne donosi zarazu. Znači, po tom principu će se raditi.Apsolutno raditi.Apsolutno će biti nesmetan protok robe. To je bilo i u prvom piku, drugom piku. Jednostavno, ne vidimo… Nije se dokazalo da kad ide roba, kad se odvija ovaj transport i sve te stvari, da je došlo do bilo kakvih problema. Tu smo napravili jasna pravila za ljude koji voze te kamione, koji voze tu robu. To je regulisano, pokazalo se, dobro. Nije bilo nikakvih problema. Ne želimo to da zaustavljamo, nema nikakve svrhe.Što se tiče lične odgovornosti, mislimo da je to osnov svega, jer bez toga mi možemo ovde da pričamo koliko god hoćete, neće biti nikakvog efekta.Odgovorno lice, da razjasnimo i to, svaka firma, kafić, restoran mora da ima odgovorno lice. Kako će oni da se organizuju između sebe, naravno da ne očekuje niko da to odgovorno lice radi 24 časa svaki dan, ali je on odgovoran i on je zadužen za organizaciju i da isprati šta se dešava.Mi dešava.Mi kada bi pustili više odgovornih lica ili nešto, mi nikad ne bi došli do cilja. To bi stalno bila ona priča – nisam ja, ovaj je, ovaj bi rekao – nisam ja, onaj je. Znači, to je to. Svako će prema svom domenu rada ili funkcionisanja odrediti na osnovu svojih svih tih parametara koje ima ko je to odgovorno lice, a to odgovorno lice raspoređuje i pravi organizaciju rada. Eto to je suština.Ja samo želim da svi razumeju jednu stvar, da mi ovo ne radimo da bi dokazali da je neko kod nas.. Mi nismo pravnici, lekari smo.

i želimo samo da zaustavimo širenje korone, da omogućimo zakon koji postoji da se primeni. Eto to je suština.Ono čime se mi vodimo je da dođemo do svesti građana, do onih koji su neodgovorni, a koji tek postaju odgovorni kada znaju da mogu da budu sankcionisani. Eto to je suština svega.Želeli smo da to pojednostavimo, jer naš zdravstveni inspektor… Da razumeju građani Srbije kako to izgleda. Kada dođu u lokal koji ne poštuje mere, njima treba između 45 minuta i sat i 15 minuta da naprave adekvatan zapisnik koji će sutra da prođe na sudu. Ako vi imate lokal da smo ograničili da radi do 23.00 i zdravstveni inspektor dođe u 23.10, znači on u tom jednom lokalu ne može da završi pre ponoći i dalje, a zahteva se da ode, da obiđe i druge lokale, jer sutra, kako je bilo formulisano, to sve što je napravljeno, kada bi došao i rekao – ne poštujete mere, zatvorićemo ili slično, sutra bi sve to palo na sudu, jer ne bi bila ispoštovana procedura popunjavanja zapisnika, koji je neophodan. Eto, to je bila suština. Sada samo skraćujemo ovo vreme. Pozivamo u pomoć slične službe da pomognu da budemo efikasniji.Nemojte efikasniji.Nemojte da budemo na strani onih koji će da krenu svesno da krše vreme. Nećemo dobiti ništa ako budemo gledali iz njihovog ugla i tražili rupe u zakonu i u svemu. To nije suština. Onda ništa nismo uradili. Ako mi gledamo da opravdamo one koji već sada znaju i traže opravdanje kako će da krše mere, da neće to biti adekvatna kazna, da neće ispoštovati, da će pasti na sudu, da će ići na ovaj sud, da će ići na onaj sud, ako to gledamo, mi imao desetine i stotine zaraženih, jer se neće poštovati mere. Apsolutno nije to suština. Suština je ovo drugo što sam rekao, da pojednostavimo, da budemo praktični, da zaustavimo širenje korone, da spašavamo zdravlje i živote ljudi. Molim vas da to tako gledamo i da tako učestvujemo u tome. Hvala

koja beleži pad za čak 12%.Srbija je, dakle, u mnogo povoljnijoj situaciji, oporavlja se ekonomija, oporavlja se i sektor usluga, privreda i oporavlja se industrijska proizvodnja i jako je važno da kao država i kao sve naše relevantne institucije nastavimo sa ovako pozitivnim trendovima i u budućnosti i u narednom periodu.Zato je važno da danas kao narodni poslanici raspravljamo o izmenama i dopunama jednog jako važnog zakona. Reč je o Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kako bi nastavili da brinemo o zdravlju naših građana, kako bi sačuvali naš zdravstveni sistem sistem i kako bi sačuvali našu privredu, privredu naše zemlje.O novinama u ovom zakonu govorili su mnogi narodni poslanici, ja prosto ne želim da se ponavljam. Osnovne novine idu u pravcu da je sanitarnih inspektora do sada na terenu bilo zaista malo i da je neophodno da uključimo i druge institucije i druge organe koji će se baviti kontrolisanjem mera i realnim sprovođenjem u praksi. Ubuduće će u našim gradovima, i u Beogradu i u ostalim gradovima i opštinama i komunalna milicija voditi računa o sprovođenju ovih mera, moći će da pišu prekršajne naloge građanima koji se ne pridržavaju ovih mera, kao što je obavezno korišćenje maski.Neophodno je da imamo zaista jedan dobar pravni okvir. Mogla bih da kažem da je ovaj postojeći zakon koji smo usvojili 2016. godine bio dobar, i sada je dobar, ali moramo da vodimo računa o svakom onom detalju, da uvedemo novine i nove pojmove, kao što su kućna izolacija i kućni karantin kako bi zaista kao država Srbija dali adekvatan odgovor na pandemiju korona virusa koja je zaista pogodila čitav svet i Srbija nije imuna.Istina je da su nam bolnice pune, ali i da je dosta toga Vlada Republike Srbije preuzela u ukupno osam meseci koliko pandemija korona virusa vlada u Srbiji kako nam se ne bi desio kolaps zdravstvenog zdravstvenog sistema koji smo zaista mogli da gledamo i u svetskim medijima i u mnogo razvijenijim zemljama i mnogo bogatijim zemljama nego što je Republika Srbija.Zaista odajem priznanje za sve što je urađeno u prethodnom periodu, gospodine Lončar. I Ministarstvo zdravlja i predsednik Republike Srbije je zaista danonoćno bio na terenu. Pratili ste sve moguće situacije koje su se dešavale. Zaista ste davali svakog dana adekvatne odgovore. Evo, i sada ste, rekla bih, dva koraka ispred, i kada je reč o otvaranju novih bolnica i kada je reč o daljem ulaganju u zdravstveni sektor.Želim sve građane Republike Srbije da obavestim, koji možda nisu ispratili, da je u planu izgradnja, da je u toku izgradnja dve posebne posebne Kovid bolnice u Beogradu, reč je o naselju Batajnica, ali i u Kruševcu i da je država Srbija za to izdvojila devet milijardi dinara. Nećemo samo stati na opremanju i izgradnji novih bolnica, opremaćemo i nove opšte bolnice, opremaćemo domove zdravlja i zaista ćemo kao država se potruditi na sve načine da pokažemo da imamo dovoljno opreme, da imamo dovoljno medicinske opreme, zaštitne opreme, da imamo dovoljno lekova i da ćemo svakom pacijentu u Srbiji zaista obezbediti adekvatnu zdravstvenu negu.Raduje i činjenica da zaista beležimo rekorde kada je reč o izgradnji novih bolnica u Batajnici i u Beogradu i da će ta bolnica biti otvorena, koliko sam saznala iz medija, 2. decembra, da će bolnica u Kruševcu biti otvorena sredinom decembra ove godine i da ćemo imati nove zdravstvene što nam je u ovom trenutku jako važno kako bi zaštitili živote svih naših građana.Takođe, želim da kažem da će te bolnice biti zaista opremljene najmodernijom opremom, da ćemo imati dovoljno respiratora, boca za kiseonik, aparata za anesteziju, ali i svega svega onoga što je neophodno kako bi naši pacijenti, kako bi naši građani zaista imali adekvatne uslove za pružanje adekvatne zdravstvene zaštite. Rekla bih da zaista mnoge zemlje i EU u ovom trenutku mogu da nam pozavide na tako dobrim rezultatima.Takođe, želela bih da kažem da je ovo možda i trenutak da sami sebi i kao narodni poslanici i kao obični građani ove zemlje postavimo neka pitanja i da budemo iskreni u tim odgovorima da li smo dovoljno učinili za naše građane kao pojedinci? Kakvi su uslovi u našim bolnicama i našim Kovid ambulantama, a kakvi su uslovi bili pre, recimo, 10 godina? Da li imamo dovoljno medicinske opreme? Kako se mi snalazimo, kakva je to praksa u Srbiji, a kako se snalaze neke druge zemlje, mnogo razvijenije zemlje u regionu? Neke su od njih i članice EU.Mogu EU.Mogu da kažem sa ponosom da je Srbija imala adekvatan odgovor na pandemiju korona virusa, da smo među prvim zemljama nabavili respiratore i svu neophodnu medicinsku opremu, zaštitne maske, sredstva za dezinfekciju, skafandere i ostalu zaštitnu opremu, da se zaista od prvog dana u Srbiji poštovala reč struke, da smo imali i dobru saradnju i sa našim kineskim partnerima, da smo se pridržavali svih neophodnih preporuka i da zaista nije bilo sramota da čujemo i šta naši inostrani partneri, naši prijatelji iz Kine mogu da nam ponude kao iskustvo koje ćemo mi implementirati i sprovesti u našoj zemlji.Počeli smo da otvaramo privremene Kovid bolnice u čitavoj Srbiji. U Beogradu su to bile bolnice na Sajmu, ali i u Areni i u svim ostalim gradovima. U opštinama su se otvarale privremene bolnice jer smo na taj način želeli da pokažemo da možda ukoliko nema kapaciteta u Kovid u Kovid bolnicama, imamo u privremenim bolnicama.Tako da zaista je svakom građaninu, ko god se obratio nekoj zdravstvenoj ustanovi za pomoć, ni jedan građanin nije bio odbijen, svi su dobili adekvatnu zdravstvenu zaštitu.Ne smemo zaboraviti rezultate Vlade u prethodnom periodu. Opremili smo uz pomoć naših kineskih prijatelja jednu od najsavremenijih laboratorija na Balkanu, rekla bih. Reč je o laboratoriji "Vatreno oko" i zaista zaista smo mnogo radili. To nas je zapravo dovelo do toga da smo mi u jednom trenutku zaista brzo mogli da izvršimo što veći broj testiranja i na taj način brzo otkrijemo i dođemo do rezultata koje su to Kovid pozitivni pacijenti, građani Srbije.Možda sam ja emotivna u ovom trenutku, oprostite mi na tome, zaista želim da iskažem jedno istinsko poštovanje prema svim onim herojima, svim onim lekarima, zdravstvenim radnicima, medicinskom, nemedicinskom osoblju, svim onim volonterima koji su od 16. marta otkad je uvedena vanredna situacija u našoj zemlji zaista zvali i pružali bezrezervnu, bespoštednu borbu.Videli smo juče kada su neki od njih nagrađeni sa najsjajnijim ordenjem, medaljama, koje predstavljaju neku vrstu nagrade za sve ono i priznanje za sve ono što su oni uradili za našu zemlju. Neki su u toj borbi dali svoj život. To nisu samo jedine nagrade koje je predsednik Aleksandar Vučić uputio kao znak zahvalnosti za solidarnost, humanost, za profesionalizam u ovoj pandemiji. Te nagrade će se dodeljivati za Sretenje.Ja dolazim iz GO Rakovica i znam kako je nekada izgledao taj zdravstveni sistem. Mogu da vam kažem da su građani Rakovice više od 50 godina čekali na jedan moderan dom zdravlja primarne zdravstvene zaštite koji smo zajedno otvorili, podsetiću vas, u oktobru 2017. godine i gde sada sada više od 40 hiljada pacijenata naselja u Rakovici mogu da dobiju zdravstvenu adekvatnu negu.To ne možemo nikada zaboraviti, tu neku ljudsku dimenziju koju kao narod zaista u teškim vremenima sve više pokazujemo. Zato me je danas zabolela izjava jednog narodnog poslanika koji je rekao da nam nisu potrebne konferencije za medije Kriznog štaba, da ti stručnjaci koji sede na konferencijama, koji daju odgovore na pitanja novinarima, da šire strah i da to nije potrebno.Naprotiv, smatram da su te konferencije neophodne i da nam takve izjave neodgovornih poslanika ni na koji način neće koristiti ni našoj ekonomiji, ni našoj privredi, a ni zdravstvenoj zaštiti i zdravstvu u Srbiji. je za svaku osudu.Takođe, ta ljudska dimenzija, kao narod mi smo pokazivali tokom čitave istorije i u tom prvom talasu korone u Srbiji, zaista mogu da kažem da je veliki broj volontera i privrednika svakog dana zvao nas u opštini, a verujem da su takve priče, i da mi danas ovde možemo da čujemo svih 250 poslanika, da ispričaju svoje priče šta su radili od 16. marta do danas, kako su pomagali svojim sugrađanima i kako su se zajedno sa svim državnim institucijama borili protiv ovog opakog virusa, protiv pandemije Kovida-19.Na samom kraju, važno je da nastavimo sa radom, važno je da menjamo ovaj zakon i važno je da nastavimo da obezbedimo sve one neophodne uslove da srpska privreda da funkcioniše uprkos pandemiji korona virusa.Ohrabruje vest koju smo čuli od ministra finansija, gospodina Malog, da ćemo kao zemlja zaista nastaviti i sa direktnim stranim investicijama i u narednoj godini, da strani investitori neće zaobilaziti našu zemlju, jer je Srbija bila lider Isto tako, ohrabruje vest da ćemo nastaviti sa povećanjem plata i penzija i u narednoj godini.Nastavljamo sa borbom protiv ovog opakog virusa, jer je jako važno da postanemo odgovorni i prema sebi, ali i prema drugima, kako bi obezbedili da Srbija nastavi da živi. Živela Srbija. Zahvaljujem, predsedavajući.Poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, pred nama je danas Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i ideja, cilj, intencija ovog zakona jeste da se pojmovno, suštinski definiše zakonodavni okvir u kojem će država u narednom periodu raditi u sprečavanju širenja opake bolesti korona virusa.U ovom zakonu jasno je definisano i šta je Kovid-19 i kako i na koji način je definisana kućna izolacija, karantin u kućnim uslovima, dužina trajanja istog i na koga se to faktički odnosi, ali i ko sprovodi sankcije u slučaju nepoštovanja ovakvih propisa. Jasno je definisano, dakle, da to čine i sanitarna inspekcija i komunalna inspekcija i komunalna milicija

što je bitno, a poslednjih nekoliko dana provlači se kroz medije, ti neki istrošeni političari govore da je ovo zakon represivnog karaktera. E, pa nije. Ovaj zakon nije represivnog karaktera iz prostog razloga zato što sedam, osam, devet meseci poslednjih mi imamo ovu situaciju, zadesila nas je, ne samo nas, već čitav svet, ova situacija oko korona virusa, i znamo i svesni smo i spremni smo na sve ono što zacrta Krizni štab, a pri tom podrazumeva i držanje određene distance i nošenje maske u zatvorenom prostoru i sve ostalo. Narod je svestan toga i to sprovodi.Ovo ovde je za one neodgovorne, ili barem za one koji zagovaraju određene stavove da se sankcije sprovode za takve ljude koji ovaj zakon ne poštuju.Još jedna bitna stvar, zakon nije represivnog karaktera, već je isključivo i samo preventivnog.Važno je napomenuti u narednom periodu treba da radimo na razvijanju kolektivne svesti, ali i da radimo na društvenoj odgovornosti. Kao što sam rekao, ovaj virus nije zadesio samo Srbiju, već čitavo čovečanstvo i svi smo se zajedno našli u ovakvoj situaciji.Međutim, Srbija je u poslednjem periodu pokazala da može da izađe iz teških kriza, iz teških situacija, 2014. godine smo to pokazali. Predsednik Vlade Aleksandar Vučić je to pokazao, sprovodeći teške ekonomske reforme, fiskalnu konsolidaciju, kako bismo četiri godine uzastopno imali suficit u budžetu. Iz tog suficita mi danas gradimo i podižemo Srbiju. Iz tog suficita mi danas možemo i da gradimo dve nove Kovid bolnice, možemo da povećavamo plate zdravstvenim radnicima, možemo da ulažemo u kompletnu zdravstvenu infrastrukturu i da kupujemo i nabavljamo lekove, opremu, kao što smo pokazali u prethodnom periodu.Videli ste da smo i u aprilu mesecu pomogli i penzionerima i zdravstvenim radnicima povećanjem plata 10%, ali i sad u ovom trenutku, svim zdravstvenim radnicima sa novih 10.000 dinara i svim građanima Srbije, pre nekoliko meseci je svakom punoletnom građaninu koji je to želeo, mogao je da dobije 100 evra, kako bi popunili budžet u kući, kako bi upumpali još više sredstava u privredu Srbije, kako bismo u privatni sektor za narednih pet meseci, odnosno prethodnih, dali minimalnu platu za sve zaposlene milion i 50 hiljada zaposlenih pet meseci je finansirala državna kasa Srbije.To je pokazatelj da sve ono što smo radili u prethodnom periodu pokazuje da možemo da iz budžeta Srbije finansiramo velike projekte, da možemo da izgradimo i Tiršovu 2, da smo izgradili Klinički centar u Nišu, da gradimo Klinički centar Beograd, da sad u ovom trenutku iz realnih izvora, iz budžeta gradimo i dom zdravlja, ja sam sa Palilule inače i na levoj obali Dunava, gde živi 150.000 ljudi, u ovom trenutku se gradi dom zdravlja u Borči. To će biti jedna od najmodernijih, to će biti najmodernija zdravstvena jedinica u Beogradu, na 7.000 kvadrata, preko 700 miliona evra biće uloženo u to i na tome su građani Beograda zahvalni.Kada pogledate ono što smo zacrtali u planu „Srbija 2025“, jasno piše koliko ćemo uložiti sredstava u razvoj zdravstva u narednih pet godina i stotine miliona evra biće uloženo u tu svrhu. I svim ovim što smo uradili, zacrtali smo put tome.Mogu tome.Mogu ovi neodgovorni da se ponašaju tako kako se ponašaju i da po društvenim mrežama pišu ono što pišu, a imaju privilegiju, izgleda, da tamo jedino mogu da se obrate i da mogu slobodno svoju politiku tamo da nastave da vode. Kaže jedan bivši narodni poslanik, inače član ovog propalog saveza, ordenje, koje je inače juče predsednik Srbije Aleksandar Vučić uručio zdravstvenim radnicima, onima koji su bili na prvoj liniji fronta, ordenje, kaže, članovima Kriznog štaba koji nisu proveli ni jedan minut u skafanderima.Ja ga molim da ovo ponovi i pred direktorom Klinike za infektivne i tropske bolesti, da ponovi pred Goranom Stevanovićem, koji 19 sati dnevno poslednjih šest meseci ne izlazi iz skafandera, da ponovi to i pred Ivanom Milošević, ako sme i ako može. Sram ga bilo zbog toga. Sram ga bilo, zato što svi u Srbiji znaju koliko su se ti ljudi, članovi Kriznog štaba, uključili u borbu protiv ove opake bolesti. Ali, da se njihov glas vrednuje i čuje, pa oni bi verovatno sedeli danas ovde. Ali, oni su znali da politiku koju vode, takvu politiku kakvu su vodili u prethodnom periodu, ti članovi bivšeg režima, propalog saveza, znali su da nemaju šta da traže na izborima. Znali su da beže od istih zato što ne smeju narod da pogledaju u oči, ne smeju da im kažu i šta planiraju i šta žele da rade. To je pogubna politika za Srbiju. I hvala Bogu, još jednom ponavljam, da oni svoju politiku vode na tviteru.Što se tiče bitnih stvari, važno je da naglasimo da svi zajedno radimo i učestvujemo u tome da održimo zdravstveni sistem u Srbiji i važno je da se svaki pojedinac odgovorno i na takav način ponaša. Hteo bih da naglasim i da podržim ovo što je predsednik Aleksandar Vučić pre nekoliko dana, u saradnji sa Albanijom i Severnom Makedonijom, potpisao Memorandum o saradnji, u smislu podrške, u zdravstvenom smislu, da se pomogne ljudima koji su i zdravstveno ugroženi, gde god oni živeli. To je važno i za građane Srbije, ali to je put kojim idemo, vizija koju je zacrtao predsednik Aleksandar Vučić kroz „mini Šengen“, da se ceo region ravnomerno razvija, jer to je važno. Mi smo u nekom trenutku i dostigli zenit, ekonomski pokazatelji govore o tome, govore da imamo rast u budžetu, MMF to pokazuje. U naredne tri godine bićemo prvi u Evropi što se stope ekonomskog rasta tiče i najbolji smo u tome otkad predsednik Aleksandar Vučić vodi ovu zemlju.Kada pogledate sve što smo uradili u prethodnom periodu, a posebno šta ćemo uraditi u godinama pred nama, a suštinski, najvažnija stvar jeste da ispoštujemo sve ono što smo zacrtali u planu „Srbija 2025“, a to je da obezbedimo da prosečna plata u Srbiji bude 900 evra, da prosečna penzija u Srbiji bude 440 evra i da radimo sve što je potrebno kako bismo mladima omogućili bolju budućnost.Za kraj, dozvolite mi samo da se zahvalim svim zdravstvenim radnicima u Srbiji, da se zahvalim svim ljudima koji ne rade u zdravstvenom sektoru ali koji su u poslednjih nekoliko meseci pokazali izuzetnu hrabrost i odgovornost da učestvuju u borbi protiv korona virusa i da se zahvalim svim odgovornim građanima u Srbiji koji su razumeli ovu situaciju u kojoj se nalazimo. Hvala.

Hvala vama, gospodine Todoroviću.Mislim da je reakcija narodnih poslanika na najbolji mogući način dala i ocenu, odnosno informaciju vama kako ste govorili. Čestitam vam na tome. Zaista sramne reči, u tome sam saglasan, koje ste ponovili. Reči su, pretpostavljam, Boška Obradovića. Liči na nešto što smo mi slušali ovde u prethodnom sazivu, ali, verovali vi meni na reč ili ne, pošto sam ja u tom prethodnom sazivu takođe bio prisutan u velikoj sali, to nije i najgore što je taj čovek, odnosno Savez za Srbiju, čiji je, čini mi se, bio koordinator za Narodnu skupštinu, pokazao da su u stanju da pomisle, izgovore ili urade. Ali, to su svakako stvari koje govore pre svega o njima.Vama još jednom hvala što ste se setili svih koji su dali nemerljiv doprinos velikoj herojskoj borbi čitave naše države i našeg naroda ove godine, borbi koja se svakako nastavlja. Lepo je što ste se setili svih. Još jednom, čestitke na vašem izlaganju, to je bilo vaše prvo obraćanje ovde.Reč ima Olivera Pešić. Hvala. izmene i dopune Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti su zaista neophodne u situaciji u kojoj se nalazi naša zemlja, koja je pogođena pandemijom zarazne bolesti Kovid 19 i ove izmene i dopune Zakona pre svega trebamo posmatrati kao samo još jednu od mera u borbi naše države sa Kovidom 19.Izmenama i dopunama se definišu mnogi važni pojmovi, kao što su lična zaštita od infekcije, kućna izolacija, karantin u kućnim uslovima i mnogi drugi važni pojmovi, ali smo imali prilike da detaljno od mojih kolega u prethodnim izlaganjima čujemo o pojmovima.Ono što je važno i što želim da obavestim građane Republike Srbije, to je da će se ukoliko već od sutra, kada stupi na snagu ovaj zakon, jer je plan da večeras glasamo, pojačati kontrola poštovanja propisanih mera, obzirom da se ovim izmenama i dopunama Zakona daje ovlašćenje komunalnim inspektorima i komunalnoj komunalnoj miliciji da i oni mogu zajedno sa sanitarnim inspektorima vršiti nadzor nad primenom propisanih mera zaštite, obzirom da je po važećem zakonu tu mogućnost imala samo sanitarna inspekcija.Takođe, komunalna milicija dobija saglasnost da može i da isprazni objekat u kome se krše propisane mere i da taj objekat čak i zatvori na vremenski period najviše od 72 sata.Izmenama i dopunama takođe su propisane i kazne za nepoštovanje propisanih mera, kako za fizička lica, tako i za pravna lica i za preduzetnike. Za fizička lica su kazne od 5.000 dinara za nenošenje maske u zatvorenom prostoru i nepoštovanje fizičke distance. Takođe, za fizička lica od od 50 do 150 hiljada dinara iznosiće novčane kazne za prekršaje ukoliko fizičko lice ne postupi po nalogu doktora medicine, dakle, ukoliko ima nalog da bude u kućnoj izolaciji, karantinu ili da poštuje neku drugu propisanu meru, a on to ne čini. Pravna lica, takođe, i preduzetnici, kao i lica koja su odgovorna kod njih, snosiće zaista moram da kažem, kada se radi o novčanim kaznama, ako je novčana kazna jedan od načina da se smanji širenje zaraze i da se sačuvaju životi svih građana Republike Srbije, ja sam zaista za to i zdušno podržavam ove odredbe, jer statistika kaže da se 95% građana zaista pridržava i poštuje propisane mere zaštite.Ove zaštite.Ove izmene i dopune su pre svega usmerene na pojačanu odgovornost svih građana i svi mi u ovako teškoj situaciji pre svega moramo da budemo odgovorni prema sebi, svojoj porodici, svojim najmilijima, ali i prema širem okruženju. Moramo biti savesni, a pre svega mislim da moramo biti solidarni, jer lekari i medicinsko osoblje su iscrpljeni, osam meseci traje njihova neprestana bitka za život svih građana Srbije, rade u vanrednim uslovima, pod punom opremom, svakog dana je sve veći broj pregleda, sve veći broj inficiranih i sve veća popunjenost bolničkih kapaciteta. Zbog toga svi mi imamo moralnu obavezu, odnosno dužni smo da pomognemo tako što ćemo poštovati te mere i tako što ćemo se, pre svega, ponašati odgovorno.Što se tiče odgovornosti države u borbi sa Kovidom 19, smatram da se država ponašala krajnje odgovorno, da je odgovor države u samom startu bio brz i efikasan. Za pomoć privredi u borbi sa Kovidom 19 država Srbija je izdvojila 5,8 milijardi evra, isplaćene su tri plus dve minimalne zarade, odloženo je plaćanje poreza i doprinosa, plasirani su krediti Fonda za razvoj, garantne šeme. Sve ove mere koje su išle kao pomoć privredi omogućile su da se održe proizvodni kapaciteti u Srbiji i da stopa nezaposlenosti bude na istorijskih 7,3%. Ja zaista imam potrebu da podsetim građane da je 2012. godine, kada je SNS preuzela odgovornost za rukovođenje državom, stopa nezaposlenosti bila neverovatnih 25,9%.Osim mera pomoći privredi u borbi sa Kovidom 19, država Srbija je pomogla i svakog pojedinca. Tako je penzionerima isplaćena jednokratna pomoć od 4.000 dinara, svaki punoletni građanin naše države koji se prijavio da mu je pomoć neophodna dobio je 100 u dinarskoj protivvrednosti, a aprila meseca smo imali i povećanje zarada zdravstvenih radnika u iznosu od 10%.Danas smo usvojili rebalans. Iz tih sredstava, odnosno iz budžeta Republike Srbije doneli smo odluku da se još dodatno isplati 10 hiljada dinara jednokratne pomoći svom medicinskom osoblju.U prepodnevnom delu zasedanja ministar finansija Siniša Mali je bio u Skupštini i imali smo prilike da čujemo da nas od 1. januara očekuje novo povećanje zarada. Ja sam zaista uverena da će upravo najveće povećanje ići zdravstvenim radnicima, onako kako je bio slučaj u prethodnim godinama. Da li su zarade zdravstvenih radnika u Srbiji dovoljno visoke, da li je jednokratna pomoć dovoljno visoka, zasigurno nije, ali ono što jeste važno jeste da je država Srbija na ovaj način zdravstvenim radnicima pokazala koliko ceni njihov trud i rad, koliko poštuje uslove rada u kojima oni rade i izdvojila je u ovom trenutku onoliko koliko je to bilo moguće, a da državna kasa zapravo ostane stabilna.Osim direktne novčane pomoći koja je išla novčane pomoći koja je išla zdravstvenim radnicima, mnogo toga je država Srbija uradila da poboljša uslove rada svim zdravstvenim radnicima u Srbiji, ali i uslove za sve korisnike zdravstvenih usluga. S tim u vezi, devet milijardi evra je izdvojeno za izgradnju za izgradnju dve kovid bolnice, što je najvažnije u ovom trenutku i rekonstrukciju i opremanje opštih bolnica i domova zdravlja po čitavoj Srbiji. Na moje veliko zadovoljstvo i zadovoljstvo svih građana Jablaničkog okruga iz tih sredstava se vrši i rekonstrukcija i opremanje Opšte bolnice u Leskovcu.Želim samo da naglasim da ovakav odgovor države na situaciju u borbi sa koronom, odnosno Kovidom 19 zaista ne bi bio moguć da od 2014. godine država Srbija nije vodila odgovornu odgovornu budžetsku politiku, da se nije krenulo sa fiskalnom konsolidacijom, da nisu sprovedene ekonomske reforme i da četiri godine zaredom nismo imali suficit.Upravo zahvaljujući tom suficitu mi u 2021. godini u doba kada se ceo svet suočava sa krizom bićemo u situaciji da povećamo penzije za 5,9%, da povećamo minimalnu zaradu za 6,6%, da imamo novo povećanje plata u javnom sektoru, a da sa kapitalnim projektima nastavimo kao da se ništa ne dešava, kao da smo prosto u jednoj normalnoj godini.Da zaključim, dakle država se u borbi sa Kovidom 19 ponašala zaista krajnje odgovorno. Ono što je na svima nama kao pojedincima je da se i mi ponašamo odgovorno, da poštujemo propisane mere i da na taj način pomognemo u borbi sa kovidom.Na kraju samo želim da kažem još jednu rečenicu. Smatram da svako od nas ima pravo da ima neka svoja ubeđenje da veruje ili ne veruje kakve posledice po život i zdravlje može da ima zaražavanje Kovidom 19, ali takođe smatram da niko nema prava bez obzira kakvo on ubeđenje imao da ugrožava živote i zdravlje drugih ljudi. Stoga dozvolite mi da još jednom apelujem na sve građane Republike Srbije, budimo odgovorni, poštujmo propisane mere kako bismo što pre izašli iz ove situacije i vratili se svojim normalnim

zaboravili na to da su upravo ove stvari regulisane našim Krivičnim zakonikom, da je naš Krivični zakonik daleko represivniji što se toga tiče i da ovaj zakon predstavlja možda savršen balans za trenutnu epidemiološku situaciju.Žao mi što su svi zaboravili kako je izgledalo na početku, mislim najviše na protivnike ovog zakona. U trenutku kada su najmoćnije države sveta ekonomski, politički, na svaki mogući način pokušavale da dođu do svakog raspoloživog dela medicinske opreme Srbija je bila ta koja je uspela prva ili među prvima da dođe do svega što nam je bilo neophodno u tom trenutku zahvaljujući predsedniku Vučiću dok su sa druge strane stali politikanti, dok su sa druge strane stali oni koji su se mešali u vašu struku ministre, dok smo sa druge strane imali na žalost stomatologe po obrazovanju, ljude koji su završili Medicinski fakultet, koji su tvrdili da ne treba nositi maske, dok smo imali predstavnike Saveza za Srbiju koji su na svojim televizijama svaki dan u svakom trenutku pokušali da podrivaju mere Kriznog štaba, a opet samo želim da dodam da su na istim tim televizijama u regionu stajali iza kriznih štabova država u regionu.Nije vam bilo lako, ali ja moram reći da imam apsolutno poverenje i u buduće mere Kriznog štaba i mere koje će nastupiti sa ovim zakonom iz jednog prostog razloga, pokazalo se empirijski, ako tako hoćete, od početka epidemije da Srbija nije preduzela pogrešan korak. Pokazalo se da čak i oni koji su zagovarali tzv. švedski scenario, koji su zagovarali da nam ne trebaju maske, da ne treba ništa, a evo danas su Šveđani priznali da su možda pogrešili i žao mi je zbog toga zato što je svaka greška o ovoj pandemiji koštala ljudskih života.Mi ovde nismo diskutovali ni o čemu drugom danas nego o merama koje direktno treba da utiču da spasu ljudske živote. Velika Britanija je opet zaključana. Mi smo uspeli to da izbegnemo zahvaljujući merama koje je preduzela Vlada Republike ja sam imao tu nesreću, takođe, da budem zaražen. Nije za igrati se sa ovim virusom. Neki će tvrditi jeste – mala je smrtnost, nije strašno. Možda sam samo imao sreće, a šta je sa nekim starijim? Trudim se masku da nosim u svakom trenutku ne zbog sebe. Znam da moja sloboda je ograničena slobodom drugih. drugih. Ovo ne bi trebalo uopšte da bude u zakonu. Znam da sam u svakom trenutku u mogućnosti da zarazim nekog starijeg, nekoga ko će imati daleko više zdravstvenih problema.Nisam siguran da smo možda trebali ići sa ovako blagom kaznenom politikom. Možda smo trebali više ići sa edukacijom, gospodine ministre.

se tiče, gospodine ministre, mera prevencije, nadam se da će upaliti, makar dok ne stigne vakcina. Neizmerno me obradovala danas vest opet gospodina predsednika da ćemo imati prvi kontigent vakcina, da će među prvima krajem decembra, ako se ne varam, stići u Srbiju. Znam da ćemo opet morati da o ovom raspravljamo pošto će to opet biti na dnevnom redu opozicije, da će to opet biti na dnevnom redu kojekakvih politikanata, kako da zaštitimo ljude. Koja god da bude vakcina, gospodine ministre, ja vam se nudim, ako treba, među prvima ću je primiti. Siguran sam da će i kolega Rajić stati tu pored mene zato što se za sada pokazalo kod virusnih infekcija najbolja zaštita. Ako ne uspemo da zaustavimo ovaj virus bojim se da nam dogodine neće biti lako. Naša ekonomija je preživela ovu godinu. Naša ekonomija će preživeti verovatno i sledeću, ali zaboravljamo uvek svi da ovo nije samo kod nas, da se ovaj govor, da se razgovor o ovom virusu vodi u svim parlamentima, u čitavom svetu i uvek imate one koji ne veruju, uvek imate one koji su protiv i uvek oni plate životima svojih građana.Podržavam vas, podržaću ovaj zakon i molim vas da nastavite tako da radite. Hvala vam.

Zahvaljujem predsedniče Skupštine.Poštovani ministre, poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, ono što smo mogli da čujemo celog današnjeg dana jeste od kolega poslanika da apeluju na građane Srbije da zaštite sebe i druge.Izmena Zakona o zaštiti stanovništva o zaraznih bolesti između ostalog omogućava i komunalnoj miliciji da kažnjavaju prekršioce u cilju suzbijanja bolesti. Ovo je moralo da bude doneto ne zbog onih odgovornih, nego zbog onih neodgovornih jer jedino će verovatno znati da poštuju pravila kada im se bude olupalo o džep.Ovo će omogućiti strožiju kontrolu mera i to u prevodu znači da će u Beogradu biti samo negde do 400, 500 novih ljudi, tj. biće komunalne milicije koji će učestvovati u kontroli. Na primer, u Mladenovcu gde nije formirano odeljenje komunalne milicije planirano je da bude komunalna inspekcija. Mi možemo doneti najbolji zakon, ali moramo se brinuti o njegovoj primeni i da zakon važi za sve.Kolega Bačevac je na primer taksativno govorio o tome kolike su kazne propisane u kojoj zemlji, tako da ovo nije nikakva novina. Po sadašnjem zakonu to mogu da rade sanitarni inspektori iz Ministarstva zdravlja i njih je otprilike negde oko 140 na teritoriji Srbije, što je malo. Međutim, zašto je to značajno? Mi moramo da reagujemo na celoj teritoriji zemlje, a ne da se virus i da se zaraza prenosi iz jedne oblasti u drugu.Što se tiče kazni mora da postoji i opšta društvena osuda onih koji krše neophodne mere zaštite pored ovih zakonskih. Kada uporedimo proleće kada je na primer bilo uvedeno vanredno stanje sada mislim da je manja panika, ali pošto je panika manja to je kao sistem kuvane žabe, tj. prosto smo se privikli, ali samim tim i opustili.Zato je sada i veći priliv bolesnika u bolnici. Jedna od bolnica koja je u kovid sistemu je i bolnica u Mladenovcu za interne bolesti i ako se sećate ministre, kada sve ovo bude prošlo i kada, nadam se, vrate sve u normalu, da smo i razgovarali da će uopšte pošto Mladenovac nema opštu bolnicu, da će preći u zdravstveni centar, nadam se, da će u narednim godinama se to i ostvarilo ili bi to mnogo značilo.Po medijima se javljaju pojedinci koji žestoku kritikuju izborni štab, zatim, Vladu Srbije, Ministarstvo zdravlja, ali i naročito predsednika Aleksandra Vučića. Sve što je dobro, sve što je logično, to je normalno, a ono što je loše oni su krivi. Ja apelujem da prestanemo s optuživanjem i da damo minimum savesnosti i odgovornosti. Ako se neko oseća jakim i zdravim, to ne znači da nije prenosilac virusa, to je od njih vrlo sebično, tako da za pojedine glasnogovornike koji nisu nosili maske, znam lično da su sada u bolnici.Videli smo da bolest ne napada samo stare, sada je sve više mladih i to onih koji nemaju nikakve sistemske bolesti. Ima puno zemalja u svetu koje nisu odmah shvatile ozbiljnost situacije i moglo bi se zameriti što šta njihovim vladama, ja mislim da ovoj Vladi, koja je vodila proces od početka, zaista, nije imalo šta da se zameri.U Srbiji od početka je bilo onih koji pametuju samo radi lične promocije kada su mere blaže, zašto nisu oštrije, kada su mere oštre, zašto nisu blaže, i namerno ne kažemo opoziciju, jer to podrazumeva neku ideju, plan, program, a ovde toga nema, nego samo opstrukcija.Izuzetno jaki ljudi i u ovako teškoj situaciji nastavljanu ne štedeći sebe. To je slučaj sa našim predsednikom, tako da je bolest njegovog sina, takođe, bila meta podsmeha, ali hvala Bogu, on je mlad i jak i preboleo je virus. Tako da se zapitamo građani Srbije ko su ljudi koji su sebi dali za pravo da znaju bolje od doktora od stručnjaka, kada se zna da doktori i specijalisti na fakultetu školuju 10 i više godina više godina da bi bili stručni u nekoj oblasti. Ta doza bezobrazluka i umišljenosti, zaista je neverovatna.Imam puno poverenja u ovu Vladu da nikada ne donose ishitrene poteze, ali uvek donosi odluke u najboljim interesu svojih građana, misleći prvenstveno na njihovo zdravlje, ali i egzistenciju, što je rekao kolega Đorđe Komlenski - da sačuva i glavu i kuću i da nađe pravu meru.Ako smatraju da treba da se skrati vreme kafića, onda mora. Velike su teret podnele, zaista i turističke agencije, ali ja sam lično protiv rada noćnih klubova. Jel bi neko tek tako, da ovo nije opasno vreme za čovečanstvo, rizikovao napredak svoje ekonomije, sigurno da ne. Naravno, da svi želimo da se vratimo u normalu, ne samo mi, nego ceo svet.Gledala sam sa divljenjem u Vuhanu da je sve počelo pre neki dan se održao koncert, gde su bili bez maski, igrali, pevali, ali ne zaboravimo da je svemu tome prethodila velika disciplina i velika odgovornost.Pridružujem odgovornost.Pridružujem se, takođe, kolegi Đorđu koji se zahvalio ne samo medicinskim radnicima, nego i svim drugima koji su doprineli da Srbija bude u normali, da ni o čemu ne oskudevamo, i da sve normalno funkcioniše. Znači, svim tim ljudima na koje smo mogli da se oslonimo, sada nam je jedinstvo jedino neophodno, zbog naše budućnosti i zbog budućnosti naše dece, jer ujedinjeni možemo sve. Hvala.

Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, pre svega, hoću u svom prvom obraćanju Narodnoj skupštini da iskoristim priliku da se zahvalim građanima Republike Srbije zato što su u velikom broju izašli na izbore koji su održani 21. juna 2020. godine, zato što su tog dana odbranili demokratiju u Srbiji, i zato što su glasali za politiku u kontinuiteta SNS i zato što su jasno svima stavili do znanja kakvu budućnost žele za Srbiju.Lično smatram da su u politici važne dve stvari, a to su, pre svega, odgovornost i rezultati i što se rezultata tiče tu je stvar potpuno jasna, rezultati ili imate ili nemate, i na osnovu toga dobijete poverenje građana na izborima.Mi iz SNS možemo da budemo ponosni na rezultate koje smo ostvarili ne samo u prethodne četiri godine, odnosno za vreme trajanja mandata prethodne Vlade Republike Srbije, već i od 2012. godine kada pod vođstvom i pod liderstvom predsednika Aleksandra Vučića SNS upravlja ovom zemljom.Šest

i borba protiv korona virisa. Upravo kroz Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti mi se borimo za zaštitu javnog zdravlja i za obezbeđenje kvalitetnije zdravstvene zaštite za sve naše građane.

našim medicinskim radnicima zato što su upravo oni bili na najvećem udaru korona virusa. Ne samo to, uspeli smo da obezbedimo u prethodom periodu pet milijardi evra za naš privredni sistem i za naš zdravstveni sistem kako niko u Srbiji ne bi došao u situaciju da tokom krize ostane bez posla.Zahvaljujući ekonomskim reformama koje smo sproveli 2014. godine, mi danas u Narodnoj skupštini možemo da govorimo i o rezultatima u zdravstvenom sistemu koje smo postigli u prethodnom periodu.U prethodnom periodu izgradili smo novi Klinički centar u Nišu, završavamo izgradnju Kliničkog centra Srbija, završavamo izgradnju Kliničkog centra Vojvodina i nastavljamo sa projektom izgradnje Univerzitetske dečije klinike "Tiršova 2". pristupili smo rekonstrukciji gotovo svih bolnica, kliničkih centara i domova zdravlja u Srbiji, a ja ću da podsetim građane Republike Srbije da to niko nije radio prethodnih 50 godina, dok na vlast nisu došli SNS i Aleksandar Vučić.Hoćemo Vučić.Hoćemo da građanima Republike Srbije obezbedimo ono što smo za njih predvideli kroz investicioni plan "Srbija 2020-2025", a to je ono što građani Republike Srbije zaslužuju. Predvideli smo više od 600 miliona evra investicija u naš zdravstveni sistem kako bi građani Republike Srbije dobili najmoderniji zdravstveni sistem u Evropi.Zato što smo dovoljno ekonomski osnažili Srbiju, mi danas možemo da govorimo o izgradnji dve nove kovid bolnice za svega tri meseca u Batajnici i u Kruševcu, možemo da govorimo o opremanju laboratorija za PSR testiranje u Kosovskoj Mitrovici. Možemo da govorimo o proširenju naših zdravstvenih kapaciteta u Gračanici, možemo da govorimo o izgradnji dodatnih kapaciteta za klinički centar u Kosovskoj Mitrovici, za zdravstvene sisteme u Kosovskom pomoravlju, Metohiji, jer jedino ekonomski snažna Srbija može da se bori za zaštitu vitalnih državnih i nacionalnih interesa na KiM i da se bori za zaštitu javnog zdravlja naših sunarodnika na KiM.U ovom trenutku jačanje kapaciteta našeg zdravstva ukupno snaži moć Republike Srbije. Naš zadatak kao narodnih poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije biće da formiramo takav zakonskih okvir da Srbija može da nastavi putem ekonomskih i političkih reformi, da postižemo još bolje rezultate u svim sferama društvenog života kako bi smo sačuvali naše nacionalne interese, kako bismo sačuvali javno zdravlje i živote građana i kako bismo dodatno osnažili našu ekonomiju.Iz

zakon nije mogao da predvidi ono što se događa sa pandemijom i u Srbiji i u svetu i zato je naš zadatak da se suočimo sa novim okolnostima i da se borimo za našu ekonomiju i za živote građanaSuštinski, i to hoću da naglasim, mislim da je važno zbog građana Srbije, poenta i cilj ovog zakona nije novčano kažnjavanje građana Republike Srbije, već je poenta i cilj ovog zakona da se građani čuvaju, da slušaju savete lekara i da se pridržavaju epidemioloških mera upravo iz razloga da bismo zaštitili naše zdravstvene kapacitete, da bismo zaštitili našu ekonomiju i da bismo zaštitili naše interese.Dakle, jasno je da kada govorimo o zaštiti javnog zdravlja govorimo o jednom od ključnih pitanja za budućnost ove zemlje. Još jednom hvala našim lekarima koji se svakodnevno bore za zaštitu života građana i hvala ljudima koji se na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem bore za ekonomiju ove zemlje, jer i pored problema koje nam je donela Korona uspeli smo da sačuvamo radna mesta i da ne ugrozimo stopu javnog duga Srbije, da budemo najbolja ekonomija u Evropi u 2020. godini i da pri tom imamo i dobre vesti za građane Republike Srbije, a to je da ih od 1. januara 2021. godine očekuju i veće plate i veće penzije.Ono što na kraju želim da kažem jeste da ću glasati za predloženi zakon koji predstavlja jedan od prvih koraka u ostvarivanju ovih šest prioriteta državne politike koju je definisao predsednik Aleksandar Vučić, jer ta politika je dobila neprikosnovenu podršku na izborima. Zahvaljujem. Zahvaljujem i čestitam još jednom na vašem prvom izlaganju.Pošto na poslaničkim, listama nema više prijavljenih govornika, a takođe ne vidim da se javlja niko ni u ime poslaničkih grupa,

Lončar** Predsedniče Skupštine, poštovani poslanici, građani Srbije, želim samo da vam se zahvalim na današnjim izlaganjima, na raspravi koju smo imali i nadam se da ovo što radimo da će dati rezultat i da ćemo zaustaviti širenje virusa i sačuvati naš zdravstveni sistem i zdravlje i živote naših građana.Još jednom neizmerno hvala. Zahvaljujem.Zaključujem načelni pretres.Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom na to da na Predlog zakona nisu podneti amandmani, Narodna skupština će saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.Želim samo da napomenem da je u ime ovlašćenog predlagača Zaštitnika građana stigao jedan amandman, ali neblagovremeno,

članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine određujem četvrtak, 12. novembar 2020. godine sa početkom u u 19.00 časova kao dan za glasanje o tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini.(Posle hvala.